Því tekur Helga Þórðardóttir sæti á Alþingi, en hún er 2. varamaður á lista flokksins í kjördæminu og víkur þá 1. varamaður á lista, Wilhelm Wessman, af þingi en hann hefur boðað forföll.

Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd mælir einróma með staðfestingu kosningu Helgu og telst það samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Helga Þórðardóttir hefur ekki áður tekið sæti á Alþingi áður og ber því að undirrita drengskaparheit að stjórnarskránni.

aðeins að tala hér um þá gjá sem er á milli þess sem ráðherrar segja í fréttatímum og þess sem er í gangi hérna á þinginu. Hæstv. innviðaráðherra kallar eftir hærri auðlindagjöldum og aðgerðum gegn samþjöppun í sjávarútvegi. Hæstv. menningarráðherra vill hjálpa skuldsettum heimilum og leggja hvalrekaskatt á bankanna. Nú er hæstv. fjármálaráðherra líka farinn að viðurkenna þörfina á sértækum aðgerðum til að verja tekjulægstu hópana fyrir verðbólgu. En hvað gerist svo hér á þinginu? Það hefur ekki komið fram eitt einasta stjórnarmál, eitt einasta þingmál frá ríkisstjórninni, sem endurspeglar þessar yfirlýsingar, ekki eitt einasta mál sem snýst um efnahag heimila vegna hækkandi verðbólgu og hækkandi vaxta, ekki neitt. Það er heldur ekkert slíkt á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar, ekki neitt. Dagskráin hérna á þinginu endurspeglar einfaldlega ekki ástandið í samfélaginu að ég skora á forseta að tjónka við þessari verklausu stjórn.

Það þýðir að við getum ekki skipulagt hvernig við högum málum, bæði hér í þingsal og í nefndum. Það hrúgast upp mál fyrir lok þings sem allir vita að er ekki hægt að klára, það er bara ekki séns.

forseti. Það sem mig langar að ræða hér í dag er staða Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og þær reglur sem gilda um fjármögnun sjóðsins af hálfu ríkisins.

sér í lagi þeirra sem minni eru. Mörg, ekki öll, minni sveitarfélög landsins eru algerlega háð greiðslum úr sjóðnum og allar sveiflur í greiðslum úr sjóðnum til sveitarfélaga geta gert þeim nánast ómögulegt að sinna þeim lögbundnu verkefnum sem þeim hefur verið falið lögum samkvæmt af hálfu ríkisins með samningum þar um. Þau sveitarfélög sem stærri eru hafa einnig ríka hagsmuni af stöðugum greiðslum jöfnunarsjóðs og sveiflur í greiðslum til þeirra hafa valdið þeim erfiðleikum í rekstri. til sveitarfélaga úr jöfnunarsjóði fylgja skatttekjum ríkisins. Eftir því sem betur gengur hjá ríkinu og tekjurnar hækka aukast þeir fjármunir sem renna inn í sjóðinn og koma til úthlutunar til sveitarfélaga. Þegar verr gengur, t.d. í þeim áföllum sem við höfum upplifað á undanförnum árum, hvort sem það var í hruninu og í kjölfar þess eða í Covid og eftirmálum þess þegar tekjur ríkisins dragast saman, dregur úr þeim fjármunum sem renna til jöfnunarsjóðs og þar með til sveitarfélaganna. Vandamálið er hins vegar að það kostar sveitarfélögin jafn mikið að reka t.d. skóla, leikskóla og málefni fatlaðra, hvort sem vel gengur hjá ríkinu eða ekki. Ég hvet til þess að þetta verði endurskoðað samhliða endurskoðun á regluverki jöfnunarsjóðs þannig að betri stöðugleiki verði í úthlutun sjóðsins og fyrirsjáanleiki sveitarfélaga verði meiri við gerð fjárhagsáætlana á hverjum tíma fyrir sig

Herra forseti. Í uppfærðri þingmálaskrá ráðherra ríkisstjórnarinnar, sem kynnt var í gær, kom í ljós að nokkur mál verða að fá að bíða að sinni. Ríkisstjórnin var með metnaðarfull markmið sem er vel, en ekki er raunhæft að allt náist með góðu móti þegar fram líða stundir og ábyrgðarhluti að mæta því eins og komið hefur verið inn á hér í dag. Eitt af þeim málum sem því miður mun ekki ná fram að ganga á þessu þingi er frumvarp heilbrigðisráðherra um afglæpavæðingu neysluskammta. Ég syrgi að það mál hafi ekki náð fram að ganga nú.

Ég hef enga ástæðu til að rengja hæstv. heilbrigðisráðherra þegar hann segir að ekki standi til að svæfa málið heldur hafi hann ákveðið að vinna útfærslu á frumvarpinu betur og hafi sett á fót starfshóp í því skyni. Reynslu frá öðrum ríkjum, sem hefur borið góða raun, ætti að nota til fordæmis og því er jákvætt að starfshópurinn muni vinna með The Global Commission on Drug Policy og hafa aðgengi að sérfræðingum sem vinna svipaða vinnu í öðrum löndum og vera þá í því alþjóðlega samstarfi sem hefur gefist vel en miða við íslenskan raunveruleika. Forseti. Ég vil nota tækifærið og segja að ég vona innilega að starfshópur þessi, ráðuneytið og hæstv. ráðherra muni nota tímann vel fram að næsta þingi til að ná utan um þetta mikilvæga mál svo að vel sé.

sem og auðvitað Dettifossi sérstaklega og Hvítserk. Sú fjárfesting sem við fórum í með gerð Dettifossvegar var auðvitað stór partur af því.

um þennan veg gildir svokölluð G-regla sem ég tel að við þurfum að horfast í augu við að gengur ekki upp þegar við erum að leggja í slíkar framkvæmdir sem Dettifossvegur er. Bæði er það auðvitað gríðarlegur sparnaður á þjóðvegum landsins þegar þungaflutningarnir geta farið tveggja klukkutíma styttri ferð með farm sinn en ella, auk þess öryggisatriði, sem og auðvitað að við viljum að ferðaþjónustan í hinum dreifðu byggðum sitji við sama borð

Alþýðusambandið birti í hádeginu nýjar tölur frá Hagstofunni sem sýna hvernig húsnæðisstuðningur hefur á undanförnum áratug runnið frá tekjulægstu hópunum yfir til þriggja tekjuhæstu tíundanna. Niðurstöðurnar eru sláandi. Ríkisstjórnin hefur markvisst fært fjármuni úr vaxtabótakerfinu yfir í úrræði sem gerir fólki kleift að nýta séreignarsparnað sinn skattfrjálst til að greiða inn á húsnæðislán. Þetta hljómar mjög saklaust en þetta er veruleg stefnubreyting í okkar velferðarsamfélagi því að langstærsti hluti þessa skattafsláttar, rúmlega 30 milljarðar kr. frá árinu 2015, nýtist tekjuhæstu 30% landsmanna. Helmingur af úrræðinu

Vaxtabótum sem nýttust tekjulágu fólki og ungu fólki var skipt út fyrir 30 milljarða kr. skattafslátt til einstaklinga í efri hluta tekjustigans, 30 milljarðar sem aðallega fara til fólks yfir fertugu þrátt fyrir að húsnæðisvandinn sé meðal ungs fólks og tekjulágs fólks. Snilldin við þetta úrræði er að þetta eru 30 milljarðar sem ríkisstjórnin þarf ekki að bera ábyrgð á því að þetta eru framtíðarskatttekjur.

vegna markvissrar stefnu ríkisstjórnarinnar undanfarinn áratug, að beina fjármagni frá þeim sem virkilega þurfa í almenn úrræði á húsnæðismarkaði sem pumpa upp húsnæðisverð. Samfélag jafnra tækifæra er að renna okkur úr greipum vegna þessa stjórnarfars.

fram til ársins 2030 verði að almenningur á Íslandi búi við örugga og hagkvæma heilbrigðisþjónustu þar sem aðgengi allra landsmanna sé tryggt. Þessa stefnu samþykkti Alþingi á síðasta kjörtímabili. Við fengum um helgina fréttir af átakanlegum missi foreldra barns sem veiktist af Covid fjarri stærstu þéttbýliskjörnum landsins. Barnið fékk ekki nauðsynlega heilbrigðisþjónustu þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir foreldra og lést. Ég votta fjölskyldunni samúð. Viðbrögð fulltrúa Framsóknarflokksins hafa hins vegar vakið furðu mína. Formaður Framsóknarflokksins sagði Framsókn vera að reyna að tryggja að fólk geti valið sér búsetu og að reyna að tryggja grunnþjónustu til að skapa grunnþjónustu til að skapa öryggi. Formaður velferðarnefndar, hv. þingmaður Framsóknarflokksins, tók í sama streng í nokkuð sérkennilegu viðtali í Kastljósi í gærkvöldi og benti á að þar sem ekki væri þjónusta væri hægt að hringja á læknavaktina, þ.e. þar sem væri símasamband. Eftir nánast linnulausa stjórnarsetu Framsóknarflokks í ríkisstjórn er hvorki hægt að treysta á símasamband né grunnþjónustu heilbrigðiskerfisins. Það skilja allir að það getur ekki verið læknir í hverri húsagötu en það er algjört lágmark að kerfið sé þannig byggt upp að heilbrigðismenntaður einstaklingur sem kemst ekki á staðinn eða hefur ekki þekkingu á viðfangsefninu hafi eitthvert að leita. Stjórnvöldum ber að skapa örugga innviði en það hafa þau augljóslega ekki gert. Ef Framsóknarflokknum er einhver alvara með búsetu um allt land, ef Framsóknarflokknum er alvara með veru sinni í ríkisstjórn, þá verða þau líka að gangast við þeirri ábyrgð sem þau bera. Þau fara með allt í senn heilbrigðismál, byggðamál og fjarskipti. Ég segi við Framsóknarflokkinn: Gyrðið ykkur í brók og farið að vinna í þágu þjóðar. Virðulegi forseti. Nú er endóvika, en með henni vill baráttufólk vekja athygli á endómetríósu. Hæstv. heilbrigðisráðherra hefur sagt frá vinnu við bætta þjónustu við einstaklinga með sjúkdóminn. Það er jákvætt, en mig langar að biðja hann að drífa þessa vinnu áfram. Stór hópur kvenna fær ekki fullnægjandi þjónustu í heilbrigðiskerfinu. Þær eru sárþjáðar, bæði líkamlega og andlega, og geta ekki beðið lengur eftir vangaveltum í stjórnkerfinu og í starfshópum. Ég bind vonir við að hæstv. ráðherra gjörbreyti þessari vondu stöðu og að úrbætur sem hann hefur lofað verði að umbyltingu. Það dugar ekkert minna til. Og fyrst ég er byrjuð að ræða heilbrigðismálin, þar sem verkefnalistinn er langur, þá er staðan sú að hundruð eða þúsundir landsmanna bíða eftir skurðaðgerð á augasteini, einfaldri aðgerð sem bætir lífsgæði svo um munar. Það sama á við um liðskiptaaðgerðir. Við vitum að verið er að skoða heilbrigðisþjónustuna og kerfið og við vitum að verið er að skilgreina hlutverk Landspítalans. En lausnin á þessum vanda er einföld: Það þarf að bjóða þessar aðgerðir út ekki seinna en í gær. Það hefur verið gert áður með góðum árangri og það verður niðurstaðan núna ef vilji stendur til þess að Íslendingar hætti að þurfa að ferðast til útlanda til að fá lífsbætandi heilbrigðisþjónustu.

Virðulegi forseti. Í kosningabaráttunni í haust ræddi ég mikið þann vanda sem að Garðyrkjuskólanum á Reykjum í Ölfusi steðjar. Ég hitti bæði nemendur og starfsmenn. Ég hitti líka marga sem hagsmuna eiga að gæta í græna geiranum og fleiri sem að skólanum koma. Eftir þessi samtöl staðfestist sú sannfæring mín að í raun væri einungis ein leið fær til að leysa hnútinn og sú leið er að stofna sjálfstæðan garðyrkjuskóla að Reykjum í Ölfusi. Sjálf sé ég það ekki ganga upp að flytja garðyrkjunámið í Fjölbrautaskóla Suðurlands, með fullri virðingu fyrir þeirri frábæru stofnun. Ástæðan er einfaldlega sú að slík ákvörðun jafngildir því að kveða upp úr með endalok Garðyrkjuskóla ríkisins á Reykjum með alvarlegum áhrifum fyrir allt garðyrkjunám í landinu sem og atvinnugreinina í heild sinni. Ég sé sem sagt ekki fyrir mér aðra leið en að endurreisa sjálfstæðan garðyrkjuskóla á Reykjum þar sem verði sérhæft iðn- og starfsmenntanám í garðyrkju og tengdum greinum á framhaldsskólastigi, endurmenntun og námskeið fyrir fagfólk og almenning og rannsóknir og tilraunir í samstarfi við háskóla og stofnanir. Ég vil með öðrum orðum að Reykir verði heimili starfsmenntunar í græna geiranum, öflugt mennta- og rannsóknarsetur ræktunar, loftslagsmála, umhverfismála, náttúruverndar, skógræktar, landnýtingar og nýsköpunar á mörgum sviðum. Við skulum ekki eyða tíma í að velta okkur upp úr þeirri staðreynd að sameining Garðyrkjuskóla ríkisins og Landbúnaðarháskólans mistókst á sínum tíma. Sameiningin var misráðin eins og að henni var staðið. Í ljósi þessa er ég með í smíðum þingsályktunartillögu sem ég mun leggja fram á næstu dögum og vænti ég stuðnings þingmanna við að tryggja nám í garðyrkju á Íslandi til framtíðar.

Búist er við að tekið verði á móti allt að 2.000 manns frá Úkraínu næstu vikur og mánuði. Sumir munu dvelja hér tímabundið en aðrir munu setjast hér að til lengri tíma. Nú þegar hefur stórum hópi flóttamanna verið boðið húsnæði í Reykjavík af borgarbúum, einkaaðilum, fyrirtækjum sem hafa aukarými eða hafa yfir að ráða lausu húsnæði. Þak yfir höfuðið er frumskilyrði og liggur húsnæði ekki á lausu í þeim alvarlega húsnæðisskorti sem ríkir í Reykjavík. Flóttafólk frá Úkraínu þarfnast sárlega víðtækrar aðstoðar og ekki síst börnin sem upplifað hafa erfiða reynslu og eru mörg í miklu áfalli. Það skiptir máli að hægt sé að taka á móti stríðshrjáðum úkraínskum börnum með sómasamlegum hætti. Ríkisstjórnin þarf að útfæra tillögur um hvernig skuli styrkja þær stofnanir ríkisins sem munu bjóða flóttafólki, og þá sérstaklega börnum, fjölbreytta þjónustu og aðstoð. Ef horft er til Reykjavíkur, þegar kemur að grunnþjónustu við börn, er staðan ekki góð. Langir biðlistar eftir aðstoð af öllu tagi eru í Reykjavík. Nú bætist við stór hópur flóttamanna í mikilli þörf og þessu fólki má ekki bregðast.

Mörghundruð börn bíða eftir þjónustu hjá þessum stofnunum og fleirum sem sinna börnum í vanlíðan. Ríkið hefur undanfarna áratugi falið sveitarfélögunum fjölmörg verkefni á sviði félagsmála en ábyrgð þarf að fylgja fjármagni.

Ég hlustaði í fyrramorgun á viðtal á Bylgjunni þar sem eiginmaður var að segja frá samskiptum eiginkonu sinnar við heilsugæsluna.

Þetta gekk í þrígang, í fjórgang, fimmgang og það var ekki búið enn. Allir sögðu það sama og alltaf fór hún heim sárþjáð og alltaf versnaði hún og versnaði. Hún var komin með verk í brjósthol og í holhönd og henni var aldrei gert að fara í aðra rannsókn, bara send heim með lyf. Í sjötta skiptið fer hún og þá var hún alveg búin að fá nóg, sló í borðið og sagði: Þið verðið að gera eitthvað. Þá er hún spurð:

Hún er dáin í dag, 58 ára gömul. Virðulegi forseti. Það kemur fyrir að þingheimur samþykki frumvörp sem auka kostnaðar- eða verkefnaþunga sveitarfélaga með meðfylgjandi kostnaðarauka. Mér sem fyrrum sveitarstjórnarfulltrúa finnst nauðsynlegt að ræða aðeins hvað fylgir því þegar frumvörp sem þessi fara í gegn án þess að þingmenn geri sér fulla grein fyrir hver áhrifin geta verið á einstök sveitarfélög. Mörg sveitarfélög eiga í erfiðleikum með sín stærstu verkefni og sjá einfaldlega ekki fram á að ráða við þau þrátt fyrir góðan vilja. Fjöldi og umfang verkefna sem flutt hafa verið yfir á sveitarfélög eru farin að hafa mikil áhrif á fjárhag þeirra og eru jafnvel farin að vera þeim ofviða og þá sérstaklega smærri sveitarfélögum. Sveitarstjórnarmenn þvert yfir landið hafa ítrekað bent á þessa þróun og neikvæðu hliðarnar. Samband íslenskra sveitarfélaga hefur einnig bent á þessa þróun, en nýlega gerði sambandið samantekt á fjárhagsstöðu sveitarfélaga þvert yfir landið. Þar er því spáð að þau verði rekin með miklum halla og samanlagðar skuldir komi til með að aukast verulega. Sá kostnaðarliður sem fer síhækkandi með hverju ári eru launaútgjöld og tengd gjöld til starfsmanna, en sveitarfélög hafa neyðst til þess að fjölga starfsmönnum og stækka stjórnsýsluna trekk í trekk til að mæta auknum verkefnaþunga. Launakostnaður verður því sífellt hærra hlutfall útgjalda sveitarfélaga. Á sama tíma hefur kostnaður við fræðslumál aukist með nýjum reglugerðum og kröfum síðustu ár ásamt öðrum verkefnum. Sérfræðiþjónusta, NPA, skóli án aðgreiningar, mötuneyti o.fl. eru vissulega allt jákvæð verkefni og mikilvæg þróun en kostnaðurinn þegar allt er lagt saman er orðinn verulegur fyrir sveitarfélögin. Virðulegi forseti. Það er mikilvægt að þingheimur átti sig á raunverulegum áhrifum ákvarðana hans á fjárhag sveitarfélaganna ásamt afleiddum kostnaði af þeim ákvörðunum. Því mun ég leggja fram mál á næstu dögum sem fjallar um að umfjöllun um áhrif stjórnarfrumvarpa á fjárhag sveitarfélaga skuli vera tekin fyrir í greinargerðinni. Með því geta þingmenn unnið og tekið ákvarðanir með fullri vitund um slík áhrif.

Virðulegi forseti. Víða er pottur brotinn á íslenskum fasteignamarkaði og sem varaþingmaður í stjórnarandstöðu hef ég hófstilltar væntingar um að geta lagfært allt sem hefur misfarist þar, afar hófstilltar væntingar. En ég hef þó lagt fram þingsályktunartillögu sem felur í sér ákveðnar réttarbætur fyrir hóp leigjenda. Og þar sem ég mun aðeins sitja hér út þessa viku og ólíklegt að ég geti fylgt henni eftir þá vil ég nýta þennan vettvang til að kynna hana fyrir þingheimi. Staðan í dag er þannig að leiguverð er hátt og húsnæðisöryggi leigjenda er takmarkað. Margir leigjendur greiða mun hærri leigu en sem nemur afborgunum fasteignaláns fyrir sambærilegt húsnæði. Við vitum öll að það er hagstæðara á Íslandi að eiga en leigja. Fólk sem býr í eigin húsnæði eykur eign sína að öllu jöfnu mun meiri en fólk á leigumarkaði. Það er ekki að furða að rúmlega 90% leigjenda segist vilja kaupa sér fasteign. Tillagan gengur út á það að leigjendur, sem geta sýnt fram á tryggar greiðslur samkvæmt þinglýstum leigusamningi 12 mánuði aftur í tímann eða lengur, standist greiðslumat upp að sama marki og þeir hafa verið að greiða. Að lánveitendum verði heimilað að líta til raunverulegrar greiðslugetu fólks en ekki aðeins neysluviðmiða sem byggja á öðrum mælikvarða en raunneyslu fjölskyldunnar sem um ræðir. Það er í rauninni alveg óskiljanlegt að fólk sem á fyrir útborgun og sýnir það mánuð eftir mánuð að það geti vel staðið undir greiðslum, standist ekki greiðslumat fyrir lægri fjárhæð en það greiðir nú þegar. Að fólki sé meinað að lækka greiðslubyrði sína með kaupum og sé þar af leiðandi haldið föstu á leigumarkaði gegn vilja sínum og gegn hagsmunum sínum.

Virðulegi forseti. Í febrúar síðastliðnum voru 10.211 einstaklingar í atvinnuleit. Atvinnuleysi var mest á Suðurnesjum eða 9,2%, um 5% á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Vinnuveitendur hafa nefnt að misjafnlega gengur að ráða í auglýst störf af ýmsum ástæðum en ég tel að við getum gert betur og haft áhrif á það með því að hugsa út fyrir kassann. Í gegnum átakið Hefjum störf þróaðist nýtt verklag í Reykjanesbæ þar sem ráðinn var atvinnumiðlari sem á örfáum mánuðum aðstoðaði yfir 100 manns við að komast í vinnu. Atvinnumiðlarinn hafði frumkvæði að samvinnu við Vinnumálastofnun og atvinnulíf á svæðinu, hringdi í fólk, tengdi það við vinnustaði, út frá samtali um áhugasvið og hæfni, og fylgdi því eftir í vinnu þar sem mótframlag ríkisins fylgdi í ákveðinn tíma. Auk þess voru á annan tug einstaklinga sem komust í starfsendurhæfingu hjá VIRK og því á réttan stað í kerfinu. Með því að innleiða samvinnuverklag líkt og þetta og gera það að almennu verklagi munum við skapa umhverfi sem fjölga tækifærum til atvinnuþátttöku og virkni, en virkni hefur gríðarleg áhrif á vellíðan svo það er til mikils að vinna. Við getum gert enn betur og ég velti fyrir mér hvort þau viðspyrnuúrræði sem stóðu til boða í heimsfaraldrinum hafi verið skammtímalausn eða hvort þau voru í raun dulbúin tækifæri til innleiðingar á breyttu verklagi til framtíðar eins og þetta verkefni sýnir. Virðulegi forseti. Ég vil hvetja hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra til að kynna sér verklagið sem nefnt hefur verið hér og velta því upp, m.a. með forstjóra Vinnumálastofnunar, hvort tækifæri séu til að efla slíka samvinnu til framtíðar samfélaginu til góða.

Í gær var dreift hér á hinu háa Alþingi tillögu til þingsályktunar um að efnt verði til þjóðaratkvæðagreiðslu um að halda áfram aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið. Eins og allir hér vita samþykkti Alþingi árið 2009 að hefja aðildarviðræður við ESB. Þá var sú ákvörðun ekki borin undir þjóðina og ég ætla að fá að segja það hér að ég er sammála hæstv. forsætisráðherra sem sagði úr þessum ræðustóli í gær að það hefðu verið mistök að gera það ekki þá. En ég dreg ekki sömu ályktanir aðrar af stöðunni og hæstv. forsætisráðherra. Alþingi Íslendinga á að treysta kjósendum fyrir þessari ákvörðun og bera undir þá í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort taka eigi upp þráðinn í aðildarviðræðunum við Evrópusambandið. Þjóðaratkvæðagreiðsla myndi rjúfa kyrrstöðuna sem ríkt hefur í Evrópumálum í tæplega áratug hér á landi.

Það er því hægur vandi að taka upp þráðinn í viðræðunum. Hvers vegna skyldu ríkisstjórnarflokkarnir óttast það svo mjög að spyrja þjóðina hvort við eigum að halda áfram og taka upp þráðinn í aðildarviðræðunum? Hvað er að óttast? Hvers vegna eru stjórnarflokkarnir fastir í fortíð og kyrrstöðu í Evrópumálunum þegar framtíðin blasir við og allar þjóðir í Evrópu eru að endurskoða í grundvallaratriðum

Herra forseti. Eins og við höfum svo sorglega verið minnt á hér í orðum nokkurra þingmanna

Það sést með skýrum hætti ef byggðaþróun er skoðuð nokkra áratugi aftur í tímann og það bútasaumskerfi sem hér hefur verið rekið og byggist á að stökkva í einhvers konar neyðarpakka, neyðaraðgerðir eða eitthvað slíkt, þegar allt er komið í óefni á einhverjum tilteknum svæðum og því gefin nöfn eins og Vestfjarðaraðstoð, Brothættar byggðir og svo mætti áfram lengi telja. Það er alveg hægt að lýsa þessu á myndrænan hátt sem birtist kannski skýrast í því að við erum að verða eitt af meiri borgríkjum Evrópu, Ísland, eitt af meiri borgríkjum Evrópu. Ég er ekki viss um að það sé sú þróun sem Íslendingar almennt vilja sjá. Við sjáum þannig hjá nágrönnum okkar Norðmönnum að þar eru til að mynda á Óslóarsvæðinu u.þ.b. 25% íbúa og þykir Norðmönnum nóg um og hafa farið í talsvert afgerandi aðgerðir til að sporna við þeirri þróun. Ef við tökum hins vegar áhrifasvæði Reykjavíkur, sem ég ætla að leyfa mér að skilgreina hér milli Hvítánna tveggja,

Það þarf að ráðast í öflugar aðgerðir ef á að vera hægt að snúa þessu við eða í það minnsta stöðva þróunina og það verður ekki gert með áframhaldandi smáskammtalækningum. Við þurfum að fara að sameinast um það í þessum sal að taka þá þróun alvarlega,

Það var áhugavert að heyra svar hæstv. forsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur við fyrirspurn hv. þm. Loga Einarssonar, formanns Samfylkingarinnar, í óundirbúnum fyrirspurnatíma í gær. að því hvort hún styddi að þjóðaratkvæðagreiðsla um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið yrði haldin á þessu ári sagði hún sjálfsagt að efna til slíkrar atkvæðagreiðslu en bara ef fyrir lægi augljós meiri hluti meðal þingmanna fyrir aðild að sambandinu. Þetta svar hæstv. forsætisráðherra er uppsuða af aumri afsökun hæstv. fjármálaráðherra Bjarna Benediktssonar fyrir því að hafa svikið loforð sem hann gaf kjósendum sínum um þjóðaratkvæðagreiðslu um sama mál fyrir kosningar 2013, þar sem hann talaði um pólitískan ómöguleika. Sá ómöguleiki fólst í því að hann og formaður Framsóknarflokksins voru á móti ESB-aðild og þar af leiðandi var ómögulegt að standa við gefin loforð og leyfa einhverju jafn ómerkilegu og þjóðarvilja að ráða för í þessu risavaxna hagsmunamáli allrar þjóðarinnar.

eru því þeirrar skoðunar að þjóðaratkvæðagreiðslur séu einungis nothæfar og framkvæmanlegar ef meiri hluti þjóðarinnar hefur sömu afstöðu og þau til þess sem spurt er um. Raunar hefur fjármálaráðherra gengið svo langt að kalla alla umræðu um þessa stóru viðhorfsbreytingu gagnvart aðild að ESB ósmekklega vegna stríðsástands í Evrópu og gerir þannig lítið úr auknum vilja kjósenda til að styrkja samstarf Íslands við önnur friðelskandi ríki í álfunni. Við Píratar lítum svo á að þjóðin eigi rétt á að láta vilja sinn í ljós og þess vegna höfum við, í samvinnu við Samfylkingu og Viðreisn, lagt fram tillögu um að efnt skuli til þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhaldandi aðildarviðræður við ESB fyrir lok árs. Auðvitað þarf að efna til opinnar, fræðandi og málefnalegrar umræðu. Leiði sú afstaða í ljós að farið skuli af stað í aðildarviðræður skal það gert algerlega óháð því hvað einstökum þingmönnum eða flokkum finnst um þá afstöðu.

að fara varlega í að beita núverandi starfsreglum sem eru birtar á vef þingsins því að þær voru ekki samþykktar. Það er algjörlega skýrt, samkvæmt öllum þeim ströngu, tæknilegu kröfum sem við gerum til slíkrar ákvarðanatöku, þar liggur hundurinn grafinn. Það eru nokkur efnisleg atriði sem eru öðruvísi í þeim starfsreglum sem eru á netinu, birtast sem starfsreglur fastanefnda, og þeim starfsreglum sem voru áður í gildi.

Það er auðvitað bagalegt að ekki ríki einhugur um það í forsætisnefnd Alþingis hvort starfsreglur fastanefnda Alþingis hafi verið samþykktar með viðeigandi hætti, hvort þær hafi í raun tekið gildi. Það er mjög vond óvissa sem ríkir um þær leikreglur sem okkur ber að fylgja hér. Það eru uppi efasemdir um að haft hafi verið nægjanlegt samráð við þingflokka sem þurfa vissulega að lúta þessum reglum. Þetta eru leikreglur sem eru settar í þinginu um það hvernig við störfum saman í nefndum þingsins, hvaða réttindi minni hlutinn hefur, hvaða réttindi meiri hlutinn hefur, hvernig boðað er til funda, hversu langan tíma við höfum til að bóka, hversu langan tíma minni hlutinn hefur til að skrifa minnihlutaálit. Allt skiptir þetta gríðarlega miklu máli í starfi þingsins og það er ólíðandi að ekki liggi fyrir hvort þetta séu lögmætar reglur. Aldrei sá ég þær áður en þær voru samþykktar.

Herra forseti. Ég vil byrja á að taka undir það sem var sagt hér um starfsreglurnar. Þetta hefur verið mér óljóst frá því að ég hóf störf hér á þinginu.

Það er ekkert sem krefst neinna skoðanaskipta hvað það varðar. Það er ekkert flókið. En það er einmitt þess vegna sem starfsreglur eru mikilvægar. Þegar upp kemur ágreiningur er hægt að skoða hvernig á að

Forseti verður þó að geta þess að enginn sem sat forsætisnefndarfund í fyrrasumar, í ágúst í fyrra, þar sem þessi ákvörðun var tekin, er sömu skoðunar og hv. þm. Björn Leví Gunnarsson hvað þetta varðar. En málið er til umfjöllunar í forsætisnefnd og verður þar leitt til lykta, lykta, m.a. á grundvelli þeirra upplýsinga sem aflað hefur verið og aflað verður um það sem gerðist á þessum fundi forsætisnefndar á síðasta kjörtímabili.

Vestræn ríki eins og Ísland gripu til umfangsmikilla takmarkana á borgara sína til að sporna við útbreiðslu á Covid á meðan heimsfaraldurinn geisaði hvað mest í okkar heimshluta. Þegar bóluefni litu dagsins ljós kepptumst við við að bólusetja allt og alla, fyrst með einum, svo tveimur og loks þremur skömmtum. Nokkur vestræn ríki hafa jafnvel hafið fjórðu bólusetningarherferðina. Á sama tíma hefur heilbrigðisstarfsfólk í Afríku ekki einu sinni verið fullbólusett og einungis um 19% af íbúum Afríku hafa fengið eina Covid-19 sprautu. Á meðan við öndum léttar, komin yfir erfiðasta hjallann og efnahagsbatinn meiri og skjótari en við þorðum að vona, er staðan allt önnur í þróunarríkjunum. Þar eru hörmungarnar rétt að byrja og þriðji eða fjórði Covid-bóluefnaskammturinn er ekki helsta áhyggjuefni fólks. Á meðan Vesturlönd hafa ráðist í umfangsmiklar björgunaraðgerðir fyrir fólk og fyrirtæki eru engir innviðir til staðar í þróunarríkjum til að koma þannig til móts við borgarana. Þar sem hlutfall þróunarsamvinnu er iðulega skoðað út frá vergri landsframleiðslu eru áhyggjur af fjárframlögum Vesturlanda til þróunarsamvinnu réttmætar. Í samstarfslöndum okkar í þróunarsamvinnu eru lífsskilyrði og lífsbjörg fólks í miklum mæli háð sjálfsþurftarbúskap. Þar þurftu íbúar m.a. að laga sig að útgöngubanni og ýmiss konar takmörkunum og lokunum. Ég gat ekki annað en hugsað til allra þeirra barnmörgu fjölskyldna sem ég hitti í heimsóknum mínum til Afríku, fjölskyldna sem brauðfæða börnin sín með heimaræktun og smáveiðum sem þær selja á mörkuðum sem voru skyndilega allir lokaðir. Hvernig lifðu þessar fjölskyldur af heimsfaraldurinn eða gerðu þær það kannski ekki? Í þessum löndum er veruleiki fjölmargra barna sá að eina heita máltíð dagsins er skólamáltíðin. Í samstarfslandi okkar Úganda var skólum til að mynda lokað í tvö ár vegna Covid. Börn sem máttu síst við því, börn fátækra foreldra með lágt menntunarstig sem búa í dreifbýli, verða fyrir mestum áhrifum af slíkum lokunum, en í fátækustu ríkjum heims er eiginlega ekki hægt að flokka aðstæður barna nema í illa sett og verr sett, og skólalokanir þýða það að fjöldi barna snýr aldrei aftur í skóla. Talandi um bólusetningar: Í upphafi faraldursins vöruðu sérfræðingar við þeirri hættu að stuðningur vegna annarra lífsnauðsynlegra bólusetninga barna myndi þverra vegna ofuráherslu á Covid-bólusetningar. Staðan í þróunarríkjum er nefnilega sú að í mörgum þeirra eru lífshættulegir smitsjúkdómar landlægir þótt hægt sé að bólusetja gegn þeim. Það kom því ekki á óvart þegar fregnir bárust af því á dögunum að mænusótt sem hefur ekki greinst á meginlandi Afríku í nokkur ár blossaði upp í samstarfslandi okkar Malaví. Við vitum líka að Covid hefur haft þau áhrif á heimsbyggðina að almennar bólusetningar hafa dregist saman. Efnahagshorfur fátækustu ríkja heims eru slæmar og hungur fer vaxandi. Fjöldi vannærðra í heiminum nálgast 900 milljónir og hungursneyð vofir yfir milljónum manna. Covid-19 aðgerðir hafa nefnilega haft mikil áhrif á fæðuöryggi. Vegna heimsfaraldursins jókst sárafátækt núna í fyrsta skipti í meira en 20 ár og meira en 100 milljónir manna bættust við þá sem þegar bjuggu við fátækt. Í þróunarríkjum hefur líka orðið hryllileg þróun í mannréttindamálum. Við fylgjumst hér skelfingu lostin með tölum um brot gegn börnum og um heimilisofbeldi sem hafa rokið upp í heimsfaraldrinum. Hér eiga þessir hópar sér samt málsvara. Í samstarfslöndum okkar hefur orðið mikið bakslag, m.a. í jafnréttismálum, og var þar ekki úr háum söðli að falla. Barnahjónaböndum og ótímabærum þungunum táningsstúlkna hefur t.d. fjölgað gríðarlega. Virðulegi forseti. Nú þegar öldurnar er að lægja hjá okkur er margt sem við verðum að horfast í augu við, ekki bara hérna hjá okkur heldur líka í þeim löndum heims sem treysta á okkur, í samstarfslöndum okkar í þróunarsamvinnu. Ég þykist vita að hæstv. utanríkisráðherra sé meðvitaðri en margir um eftirleikinn, um uppgjörið sem þarf að eiga sér stað. Það verður fróðlegt að heyra hvers hún hefur orðið vísari í þessum gríðarlega mikilvæga málaflokki.

Þetta er ein hlið faraldursins, risastór, sem við höfum bara mjög lítið rætt. Viðbrögð heimsins við heimsfaraldrinum verða eflaust rannsökuð á næstu árum og áratugum. Og hvað varðar fátækustu svæði heims þá blasir við að neyðin hefur vaxið gríðarlega og í einhverjum skilningi kann það að verða stærsta gjaldið sem heimsbyggðin greiðir fyrir faraldurinn. Þau lönd sem höfðu efni á því gátu skrúfað niður gangverk efnahagslífsins til að draga úr hættu á smitum, en afleiðinganna gætir síðan um heim allan og eru því miður mest afgerandi hjá þeim löndum sem máttu síst við slíkri truflun. Þegar á heildina er litið er ljóst að heimsfaraldurinn hefur haft gríðarleg áhrif á þróunarlönd og alþjóðlega þróunarsamvinnu. Í fyrstu var umfjöllun um bein áhrif áberandi þar sem athygli heimsbyggðarinnar beindist einna helst að smittölum og hraðri útbreiðslu. Fljótlega varð þó ljóst að óbein áhrif, hin efnahagslegu og félagslegu, yrðu þróunarríkjum miklum mun þyngri byrði að bera,

Þannig hefur Alþjóðabankinn sagt að árangur síðustu þriggja ára fyrir heimsfaraldur í baráttunni gegn fátækt hafi í raun og veru þurrkast út vegna áhrifa heimsfaraldursins. Áætlar bankinn að á fyrsta ári hans hafi 97 milljónir bæst í hóp þeirra sem lifa undir fátæktarmörkum. Við blasir að þetta er gríðarlega alvarlegt og ákaflega sorglegt bakslag. Þá segir UNICEF að áhrifin af Covid-19 faraldrinum hafi verið mesta ógnin við velferð barna í 75 ára sögu stofnunarinnar að faraldurinn hafi ýtt 150 milljónum barna í margþætta fátækt. Þá fjölgaði börnum sem ekki fengu hefðbundnar barnabólusetningar árið 2020 um 3,7 milljónir. Þetta eru vitaskuld ekki afleiðingar sem rekja má til veikinda vegna faraldursins heldur til aðgerða stjórnvalda víða um heim til þess að koma í veg fyrir smit. Þetta er í mínum huga ekki bara eitthvað sem er umhugsunarvert heldur mjög sorglegt og nokkuð sem við þurfum að draga lærdóm af.

og í samstarfshéraði Íslands í Malaví voru tæplega 6.000 barnahjónabönd skráð á því tímabili sem skólar voru lokaðir. Í þróunarsamvinnu Íslands var strax í upphafi faraldurs lögð áhersla á að bregðast við ástandinu hratt og vel og var sérstökum fjármunum fljótt beint til Covid-19 tengdra verkefna, bæði í fjölþjóðlegu þróunar- og mannúðarsamstarfi sem og í tvíhliða samstarfslöndum okkar. Vissulega hefur heimsfaraldurinn aukið áskoranir í framkvæmd þróunarsamstarfs hjá okkur en þrátt fyrir það hafa verkefni í Malaví og Úganda gengið að mestu samkvæmt áætlun. Í Úganda voru viðbrögð stjórnvalda allt frá upphafi mjög afgerandi og þjóðfélaginu var þar nánast lokað um tíma. Skólar opnuðu loksins í janúar síðastliðinn eftir tæpa tveggja ára lokun. Afleiðingar þessara lokana eru mjög miklar og alvarlegar og er vitað að umtalsverður hluti þeirra barna sem haldið var frá námi vegna faraldursins mun ekki snúa þangað aftur. Eitt af því sem gert var í Úganda í tengslum við opnun skóla á ný var að koma með bætta hreinlætisaðstöðu. Ísland tók þátt í því í 600 skólum. Þá styður Ísland við skólamáltíðaverkefni í Úganda en þær skipta miklu við að koma nemendum aftur í skólann, sem þó hafa ekki allir skilað sér til baka.

Þá voru sett upp vatnskerfi með rennandi vatni og handþvottastöðvum fyrir 12.000 nemendur og kennarar í 120 skólum fengu þjálfun í Covid-forvörnum. Faraldurinn setti strik í reikninginn varðandi þróun frekara samstarfs í Síerra Leóne, sem þó hefur komist á fullt skrið á síðustu mánuðum. Við höfum stutt við vatns- og hreinlætismál til varnar faraldrinum, auk stuðnings við fæðingar- og kynheilbrigðisþjónustu og aðgerðir gegn kynbundnu ofbeldi. Frá upphafi faraldursins hefur utanríkisráðuneytið starfað náið með frjálsum félagasamtökum sem framkvæma verkefni á vettvangi og hefur framgangur þeirra verið með ágætum þrátt fyrir áskoranir. En því miður er útlitið ekki gott. Fátækt og ójöfnuður hefur aukist. Skuldavandi þróunarríkja hefur vaxið, þörf fyrir mannúðaraðstoð hefur vaxið mjög og hækkandi matar- og orkuverð vegna stríðsins í Úkraínu mun síðan auka neyð víðs vegar um heim. Þannig að neyðin er mikil og það er ljóst að þörfin fyrir stuðning hins ríkari hluta heims mun vaxa. Í þeim verkefnum er mikilvægt að Ísland axli ábyrgð og það er mikilvægt fyrir okkur að huga að þessu og draga lærdóm af þeim afleiðingum sem þetta allt saman hefur haft, því að áskoranir verða fleiri í framtíðinni og það er ýmislegt sem við

upp gríðarlega mikilvægum málum og varpar ljósi á það hvernig ríkari þjóðirnar hafa fyrst og fremst hugsað um sjálfar sig, lokað augunum fyrir fátækt, ójöfnuði og aukinni neyð og auk þess ýtt undir ófrið í heiminum í kjölfarið. Hér viðurkennir líka hæstv. ráðherra að neyðin hafi aukist og það þurfi að bæta úr. Í því ljósi þurfum við og hljótum að ræða þátttöku Íslands, 11. ríkasta lands veraldar, í þróunarsamvinnu að þótt krónutalan hækki ár eftir ár eru þau 0,35% sem við greiðum af vergri þjóðarframleiðslu skammarlega lág og raunar helmingi lægri en þau 0,7% markmið Sameinuðu þjóðanna

Við höfum enga afsökun hér inni fyrir því að sameinast ekki um tímasett markmið um það hvenær við ætlum að komast upp í þessi 0,7% vegna þess að við erum ekki einungis að láta það viðgangast að fátækt, neyð og hörmungar sem því fylgja fái að viðgangast heldur erum við — og hugsum um nýliðna atburði austur í Úkraínu — að ýta undir mögulegan ófrið alls staðar í heiminum.

það er nú einu sinni þannig að því miður hefur heimsfaraldurinn leikið þessi ríki verulega grátt.

með stríðinu bitnar það því miður á þeim sem síst skyldi í þessu tilliti, þ.e. þróunarríkjunum, þannig að betur má ef duga skal. Við höfum staðið okkur alveg ágætlega en við verðum að gera enn betur.

Helstu áherslur og spurningar eru mjög skýrar og mikilvægar og eiginlega átti ég von á að við fengjum svör við þeim í dag, en það er kannski ekki alveg svo einfalt. Covid-19 sýndi hversu mikill aðstöðumunur er á milli landa sannarlega. Lönd í hinum vestræna heimi náðu að bólusetja fólk tvívegis áður en mörg lönd fengu jafnvel fyrsta skammt bóluefnis. Fögur fyrirheit vestrænna ríkja um bóluefnasamstarf komu ekki til framkvæmda fyrr en seint og síðar meir. Færa má rök fyrir því að áhættan af faraldrinum hafi aukist til muna vegna þess hversu mikið ójafnræði var á dreifingu bóluefna. Eins og staðan er í dag veltir maður líka fyrir sér, á meðan þessi ójöfnuður er gríðarlegur

að þau foreldralaus, vegna þess að foreldrarnir hafa látist úr Covid, séu á vergangi og við vitum öll hvernig það getur tengst mansali. Þannig að staðan er hörmuleg og staðan fyrir Covid í mörgum þessara þróunarlanda var hræðileg fyrir vágestinn. Við erum því í enn þá verri málum og hér þurfum við vissulega að stíga inn með einum eða öðrum hætti og hjálpast öll að til þess að við getum einn góðan veðurdag sagt skilið við þennan vágest.

Herra forseti. Yfir heimsbyggðina hefur nú í tvö ár gengið versti heimsfaraldur sem fleiri kynslóðir hafa þurft að upplifa og takast á við. Við höfum tekist á við þessa ógn hér á landi að mörgu leyti með farsælum hætti samanborið við aðrar þjóðir. Samt hafa margir orðið að sjá á eftir ástvinum og margir orðið fyrir heilsubresti og því miður er von á fleiri slíkum áföllum. Því þurfum við að sýna áfram aðgát, ekki síst af virðingu fyrir lífi og mannréttindum þess fólks sem veikt er fyrir og ástvinum Það er líka ljóst að flestar vestrænar þjóðir, ríkari þjóðirnar, hafa þrátt fyrir alvarleg áföll og viðvarandi erfiðleika átt auðveldari leið í gegnum heimsfaraldurinn en fátækustu þjóðirnar. Margs konar annað álag hvílir á íbúum þessara landa vegna sjúkdóma, veikra innviða og skorts á fullnægjandi matvælaöryggi.

Að þessu þurfum við Íslendingar sérstaklega að hyggja í yfirferð okkar á aðstoð og á hverju sé mest þörf, hvar við getum komið að sem mestu liði. Þurfum við að breyta áherslum okkar, alla vega tímabundið? Í þeim löndum sem við höfum einbeitt okkur hvað mest að, í okkar þróunaraðstoðarlöndum, þar sem við getum haft hvað mest fram að færa í ljósi okkar styrkleika eða í samstarfi við aðra, er staðan augljóslega erfið.

Hætta er á að samfélagið í þessum löndum eigi eftir að verða lengur í heljargreipum heimsfaraldurs en margar þær þjóðir sem nú vonast til að sjá fljótlega fyrir endann á því og að full endurheimt taki ekki langan tíma. Þessa stöðu þurfum við að greina og bregðast við.

markmið sem gerðu ekki ráð fyrir því að við myndum fá heimsfaraldur, markmið sem gerðu ekki ráð fyrir því að 100 milljónir manna myndu fara aftur í sárafátækt, markmið sem gerðu ekki ráð fyrir því að börn í 194 löndum misstu úr skóla, sum hver í allt að tvö ár. Skuldahlutfall í þróunarlöndum undanfarin tvö ár hefur aukist hratt þar sem stjórnvöld í þessum löndum eru að sinna lífsbjargandi útgjöldum og þurfa oft að velja á milli þess að bjarga fólki eða mennta fólk eða gefa því að borða eða hugsa um loftslagsaðgerðir. Já, heimsfaraldurinn hefur leitt til aukinnar fátæktar og ójöfnuðar og dregið úr framþróun á ýmsum sviðum, oft um ár ef ekki áratugi. Eins og nefnt hefur verið hér var jafnvel það fjármagn sem skilgreint var til heilbrigðismála

Þó svo að lönd hafi aukið fjármagn samtals til þróunarmála þá hafa mörg hver skorið niður langtímaverkefni á kostnað Covid-19 aðgerða. Það er mikilvægt að ekki sé látið undan skammtímaþrýstingi um niðurskurð sem mun koma á þessu ári og næstu vegna þess að uppbyggingin eftir Covid og viðbragðið er bara rétt að byrja í þróunarlöndunum.

Við megum aldrei gleyma að horfa út á við og ræða hvernig við getum gert betur, hvernig við getum beitt rödd okkar og veitt öðrum þjóðum aðstoð, nýtt styrkleika okkar á ákveðnum sviðum, hvort sem er á sviði jafnréttismála eða þekkingar á sviði orkuauðlinda og sjávarútvegs. Þróunarsamvinnan kemur hér við sögu og þar má ekki gefa eftir þótt einhver sé vandinn heima fyrir. Framlög á heimsvísu til þróunaraðstoðar tóku við sér árið 2020 í kjölfar Covid-faraldursins einmitt til að bregðast við afleiðingum faraldursins. Og já, þessi nálgun var sérstaklega áberandi í stuðningi Evrópusambandsins við önnur ríki miðað við tölur OECD. Stærsti hluti framlaga á heimsvísu rann til venjubundinnar aðstoðar en einnig voru framlög sérstaklega eyrnamerkt aðgerðum vegna faraldursins. Þar ber helst að nefna fjárveitingar til heilbrigðismála, stuðning við mannúðaraðstoð og aðgerðir til að tryggja aukið fæðuöryggi. Því verður samt ekki neitað að á þessum sama tíma hefur dregið úr viðskiptum og dregið úr fjárfestingum og það hefur bitnað á fátækari ríkjum heims. Það hefur gert þeim erfiðara fyrir að byggja upp innviði sína og bregðast við efnahagslegum áföllum faraldursins, en það er einmitt á þeim tímum sem stjórnvöld eins og okkar, ríkrar þjóðar, þurfa að gefa í og veita stuðning til velferðarmála, innan heilbrigðisgeirans, innan menntageirans en ekki síður til loftslagsmála og grænnar þekkingaruppbyggingar, þeim hluta megum við heldur ekki gleyma. Þetta getum við allt gert, virðulegi forseti, með aukinni samvinnu og með því að nýta samtakamáttinn með öðrum bandalagsríkjum því að auðvitað viljum við öll búa í bættum heimi allra

Við erum vonandi öll sammála um að bólusetningar fullorðinna og barna hafi verið mikilvægur liður í að stuðla að eðlilegu lífi eftir Covid-19 og hafi dregið úr alvarlegum veikindum og dauðsföllum. Ísland hefur nú þegar tekið virkan þátt í alþjóðlegum aðgerðum til stuðnings baráttu þróunarríkja gegn heimsfaraldrinum.

er að Covid-19 mun hafa margvíslegar afleiðingar í þróunarríkjunum. Þær afleiðingar munu reynast sérstaklega erfiðar í ljósi stöðu ríkjanna sem þróunarríkja. Þær verða efnislegar, félagslegar og menningarlegar og munu líklega hafa alvarlegar afleiðingar fyrir heilsu og allan félagslegan aðbúnað barna og fjölskyldna í þessum ríkjum. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum er búist við að hlutfall ólæsra tíu ára barna aukist úr 53% í 70% ef ekki verður gripið til aðgerða. Það er mikið áhyggjuefni í ljósi þess að áður en heimsfaraldurinn hófst voru 53% tíu ára barna í lág- og meðaltekjuríkjum ekki nægjanlega vel læs og uppfylltu ekki lágmarkskröfur í lestri og reikningi. Það er mjög mikilvægt að Ísland taki þátt í þróunarsamvinnu af fullu afli og taki þátt í að kosta bóluefni til þróunarríkjanna. Heimsbyggðin öll þarf að taka á þessu saman og nú þegar vestræn ríki hafa bólusett þjóðir sínar vel verðum við hér á litla Íslandi að aðstoða þróunarríkin á fjölbreyttan hátt. Það þarf að vera í formi fjárframlaga en einnig með því að koma þekkingu okkar á framfæri, t.d. með því að íslenskir sérfræðingar komi með beinum hætti til aðstoðar.

Heimsfaraldrinum er ekki lokið og við ættum kannski að nota þetta góða tækifæri til að líta í eigin barm, yfir síðustu tvö ár. Það hefur legið fyrir frá fyrstu stundu, frá því að fyrsta bóluefnið var þróað gegn Covid-19, að ekkert okkar gæti verið fullvarið fyrir veirunni fyrr en við værum það öll, ekki bara við öll á Íslandi heldur mannkynið allt. Það stoppaði okkur hins vegar ekki hér á Íslandi í því að taka þátt í bóluefnakapphlaupinu með öðrum ríkum löndum. Fyrir því voru bæði skiljanlegar ástæður og kannski eðlilegar. En þegar við lítum til baka vitum við líka að við vorum mjög nærsýn í þessu. Við getum bara huggað okkur við að við vorum ekki ein sek um það. Oxfam hefur nýlega bent á að afleiðingar þessa viðbragðs ríku landanna sé eitthvað sem kalla megi nýja tegund af nýlendustefnu. Á meðan bólusetningar á Vesturlöndunum dekka u.þ.b. 75% íbúa, þá dekka þær um 11% íbúa í heilli heimsálfu sem heitir Afríka. Við berum nefnilega ekki öll sömu byrðarnar í þessum faraldri og við verðum að horfast í augu við að til þess að COVAX-samstarfið skili raunverulegum árangri

En gleymum því ekki að þegar á allt reynir þá er mikilvægasta þróunarsamvinnan og þróunaraðgerðin að stuðla að jöfnuði og kvenfrelsi, börnum, körlum og konum til handa. Baráttan gegn misskiptingu í heiminum er í rauninni undir hér eins og í öllu sem máli skiptir. Virðulegi forseti. Hér fer fram mikilvæg umræða um bein og óbein áhrif Covid á þróunarsamvinnu og vil ég þakka fyrir þá umræðu. Í tvö ár höfum við upplifað tíma sem ekkert okkar bjóst við þrátt fyrir að hafa þá vitneskju úr lífvísindunum að við gætum alltaf átt von á heimsfaraldri. Á þessum einstöku tímum höfum við líka upplifað samtaka- og samvinnumátt alþjóðasamfélagsins, alþjóðavísindasamfélagsins og stjórnmálanna, þegar sett voru skýr markmið um samvinnu við rannsóknir og þróun bóluefna. Það tókst, en alþjóðasamvinnunni má ekki ljúka þar. Hún verður að ná alla leið til dreifingar bóluefnisins á jafnan og sanngjarnan hátt til allra heimshluta, bæði vegna beinna mannúðar- og jafnréttissjónarmiða en líka vegna líffræði veirunnar. Stökkbreytingar veirunnar eru óútreiknanlegar og þess vegna verðum við að draga úr tækifærum hennar til að fjölga sér og fækka þar með möguleikunum til stökkbreytinga. Við erum ekki varin fyrr en öll heimsbyggðin er varin. Það er bara þannig, eins og hér hefur komið fram. Við höfum líka heyrt hér í umræðunni af ótrúlegu ójafnræði milli heimshluta. Virk þátttaka Íslands í alþjóðlegum aðgerðum er þess vegna mikilvæg, eins og stuðningur til COVAX-bóluefnasamstarfsins og stuðningur við starfsemi Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna við að tryggja Covid-bólusetningar í þróunarríkjum. Barnahjálpin gegnir mikilvægu hlutverki og býr að dýrmætri reynslu um framkvæmd bólusetninga í þróunarlöndum sem hefur nýst til að koma bóluefnunum á leiðarenda,

Ég vil sérstaklega taka undir síðasta áherslupunktinn sem er eftirfarandi hjá málshefjanda: Hefur verið gerð úttekt eða greining á því hvort afturför hafi orðið í þróunarsamvinnustarfi Íslands vegna Covid-19? Ef ekki, hyggst ráðherra ráðast í slíka greiningu og bregðast við

Það er mjög mikilvægt að við skilgreinum alla aðstoð okkar við þróunarlönd varðandi Covid sérstaklega, aðskilið frá núverandi stefnu. Það er algjört grundvallaratriði

Virðulegur forseti. Við ræðum hér áföll í þróunarlöndum vegna heimsfaraldurs og stöðuna þeirra vegna. Samstarfslönd okkar, þar sem Ísland hefur veitt og vill veita aðstoð, kalla á skjót viðbrögð og greiningu um hvað við getum gert jafnvel enn betur til að mæta viðbótarneyð. Til viðbótar við hörmungar heimsfaraldurs bætist yfirvofandi matvælaskortur og enn meiri dýrtíð vegna stríðsátaka og innrásar í Úkraínu. Mörg þróunarlönd eru háð matvælasendingum og kaupum frá nú stríðshrjáðum svæðum. Þá er viðbúið að mörg vestræn ríki, þar með talið þau sem best hafa staðið sig í þróunaraðstoð, veiti aukna fjármuni í annað sem þau telja brýnt á erfiðum tímum í Evrópu. Það er mikilvægt að það gerist ekki á kostnað þróunaraðstoðar á tímum þegar fólkið sem byggir þessi lönd og þarf svo sárlega þarf á aðstoð að halda upplifir viðkvæmari tíma fyrir afkomu sína, framtíð sína, en verið hefur lengi. Ísland þarf að skerpa á þeirri aðstoð sem við höfum veitt vegna skelfilegra áhrifa faraldursins á þau lönd sem við erum að aðstoða. Við getum og eigum að bæta enn frekar í þá aðstoð sem við veitum með enn frekari fjárveitingum sem varið verður þar sem þörfin er mest

Afríka sé ekki tilbúin til að taka við aðstoð þegar kemur að hlutum eins og Covid. Þá langar mig bara að benda ykkur á land sem ég bjó í í tvö ár sem heitir Rúanda þar sem yfir 80% af íbúunum eru nú þegar búin að fá

Herra forseti. Það á að vera metnaður hvers samfélags sem stendur vel að styðja við þau lönd og heimshluta sem höllum fæti standa. Ástæður fátæktar geta verið af ýmsum toga, svo sem vegna stríðsátaka og hörmulegra afleiðingar þeirra, eins og við verðum illþyrmilega vör við þessa dagana. Þá hafa margir siðlausir stjórnmálamenn náð að sölsa til sín þjóðarauðnum og lifa í vellystingum á meðan almenningur er sveltur. Þurrkar og aðrar náttúrulegar hörmungar eiga einnig sinn þátt í því að erfitt er að nýta land til ræktunar. Lágt menntunarstig og lítil tæknikunnátta ræður einnig miklu. Ísland hefur að mörgu leyti staðið sig bærilega á mörgum sviðum. Má þar nefna ýmiss konar aðstoð sem Ísland hefur veitt á tæknisviði, ásamt stuðningi við stofnanir sem sinna þessum málaflokki á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Þá hefur Ísland gert þróunarsamninga við nokkur ríki um að bæta stöðu fátæks fólks og stuðla að velferð á grundvelli mannréttinda og sjálfbærrar þróunar, eins og það er nefnt.

Eitt er það sem vekur athygli þegar framlög til þróunaraðstoðar eru metin, þ.e. að heimilt er að telja framlög til móttöku flóttamanna sem þróunaraðstoð, og ekki bara móttöku heldur líka brottvikningu. Það er í mínum huga sérkennilegt að það teljist til þróunaraðstoðar að reka fólk úr landi.

Virðulegi forseti. Ég vil þakka öllum þeim sem tekið hafa þátt í umræðunni, bæði hæstv. ráðherra og hv. þingmönnum. Mér þótti jákvætt í þessari þungu umræðu að hlusta á yfirferð hæstv. ráðherra sem hefur skilning á málaflokknum og þykir staðan vekja upp spurningar. Ég er sammála því. Þessar tölur sem hún nefnir eru auðvitað stjarnfræðilegar og mjög óraunverulegar; 50 milljónir, 100 milljónir, aukin fátækt, ójöfnuður, hungur, þörf fyrir mannúðaraðstoð. Ég tek undir orð hv. þm. Loga Einarssonar að þessi hræðilega staða afhjúpar það auðvitað að í heimsfaraldrinum hugsuðum við fyrst og fremst um okkur sjálf. En ég saknaði þess hins vegar að heyra ekki meira af þessum sjónarmiðum síðastliðin tvö ár. Hörmungarnar vegna Covid eru rétt að byrja í þróunarríkjunum og þau munu verða verst úti vegna faraldursins, eins og hæstv. ráðherra fór yfir, ekki vegna þess að faraldurinn herji svo illa á þessi ríki heldur vegna óbeinna áhrifa af mótvægisaðgerðum, bæði okkar eigin og í þessum ríkjum.

Mikið bakslag hefur orðið á sviði þróunarsamvinnu í kjölfar heimsfaraldurs og sums staðar hefur árangur af henni farið aftur um áratugi. Það þýðir samt ekki að gefast upp. Við verðum að láta þetta verða okkur hvatning til að leggja mikla áherslu á þróunarsamvinnu okkar og árangurinn af henni. Ísland er þrátt fyrir smæð mikilvægur þátttakandi í þróunarsamvinnu. Það hefur heldur aldrei verið eins mikilvægt að berjast fyrir auknum mannréttindum og jafnrétti.

staðið frammi fyrir miklum áskorunum í starfi okkar, en í því felst líka mikill lærdómur, hvernig við höfum brugðist við, sem við getum sannarlega nýtt. Þetta hefur líka kallað á breytt vinnubrögð og hluti þeirra vinnubragða er kannski eitthvað sem við viljum viðhafa áfram og halda í. Í

En það er sorglegt að finna fyrir því og sjá að í gegnum þetta tímabil hefur þurrkast út árangur sem við höfum barist við að ná saman. Það þýðir að verkefnið stækkar og ekki er það að minnka núna með stríði í Evrópu og (Forseti hringir.)

er mikið framfaramál og mun styrkja faglega umfjöllun innan spítalans og auka á gæði þjónustu fyrir notendur og bæta stjórnun hans.

sem hafa víðtæka þekkingu og reynslu og snúa að því hvernig spítalinn veitir heilbrigðisþjónustu og hvernig standa skuli að menntun heilbrigðisstétta og vísindarannsókna.

hindri að hæfir einstaklingar geti tekið sæti í stjórninni og þá er eðlilegt að slíkt verði skoðað nánar við meðferð málsins hér á Alþingi.

auka rétt starfsmanna til að hlutast til um ákvarðanatöku á vinnustað sínum. Atvinnulýðræði er hægt að útfæra með margvíslegum hætti; allt frá aukinni upplýsingagjöf til starfsmanna yfir í að starfsmenn komi að sameiginlegri ákvarðanatöku með stjórnvöldum um hvernig haga skuli starfsemi. Þau rök hafa verið færð fyrir auknu atvinnulýðræði að með slíku fyrirkomulagi megi auka hagkvæmni og framleiðni og bæta starfsánægju starfsmanna.

Þá langar mig til að víkja að aðkomu notendaþjónustu spítalans. Það er að mínu mati nauðsynlegt að sjónarmið notenda komist að við stjórnunina. hagsmunaaðilar talað á sömu nótum og bent á að nauðsynlegt sé að veita notandafélögum þetta sama tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri þegar kemur að skipulagi, áætlanagerð og innra eftirliti með starfseminni. Í þessu sambandi hefur m.a. verið bent á ákvæði samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem og að neytendur heilbrigðisþjónustu þurfi að hafa virka aðkomu að meðferð sem þeim er veitt og að hlusta þurfi hvernig upplifun þeirra er.

myndu fá að hljóma inni í stjórn spítalans þar sem ákvarðanatakan á sér sennilega stað. Það er því rétt að Alþingi skoði hvort rétt sé að fulltrúar notenda, einn eða tveir, fái sambærilegt hlutverk og starfsmönnum er ætlað samkvæmt frumvarpinu, þ.e. að þeir fái stjórnarfundum með málfrelsi og tillögurétt. Það kom líka fram í umræðum fyrr að það væri kannski erfitt að finna út úr því, það væru stórir hópar notenda sem hefðu kannski ólík sjónarmið og upplifun, en ég held að það mætti rótera þessu þannig að á vissu árabili kæmust fjölmörg sjónarmið á framfæri.

sem stofnanirnar setja sér með sama hætti og gert er á Landspítala. Jafnframt myndu slíkar stjórnir vera viðkomandi forstjóra til aðstoðar varðandi ákvarðanir við rekstur og starfsemi þeirra.

einnig atkvæðisrétt. Ég átta mig ekki alveg á því af hverju það þarf endilega að undanskilja atkvæðisréttinn hjá þessum hópum. Ég veit ekki

Þannig að ég held að það mætti gera bót á þessu frumvarpi í þá veru að þessi sjö manna stjórn verði skipuð tveimur fulltrúum starfsmanna sem hefðu

atkvæðisrétt á fundum, það er hugsanlega hægt að útfæra það. En til að byrja með væri í það minnsta hægt að koma því þannig fyrir að notendur hefðu beina aðkomu að stjórninni og gætu tekið til máls og lagt fram tillögur.

að fá sem víðtækasta þekkingu og reynslu til að aðstoða þá við að veita bæði aðhald og eins að koma með tillögur og

Það er eitthvað sem Alþingi verður bara að skoða nánar og ég reikna með því að þegar málið verður tekið til meðferðar og sent til umsagnar og slíkt þá fái menn fram þessi sjónarmið.

Ég veit um fullt af stjórnum og ráðum og nefndum þar sem svona samtök koma sér saman um hver er fulltrúi og viðkomandi fulltrúi leitar alltaf upplýsinga frá öllum, ekki bara sínum eigin sínum eigin félagasamtökum. Mig langar að heyra frá hv. þingmanni: Hvernig getum við fengið ríkið og aðra sem eru með stjórnir til að virkja meira lýðræði þegar kemur að því?

Ég ítreka það sem ég hef sagt áður og sagði í ræðu minni; það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að starfsmenn fái einhverja aðkomu að svona stórri stofnun eins og heilbrigðisstofnanirnar eru

að gera þessar breytingar á frumvarpinu og tryggja þessa beinu aðkomu starfsmanna, því að án þeirra og þessarar beinu aðkomu er kannski tómt mál að tala um lýðræði.

fara í annan punkt sem hv. þingmaður nefndi sem var um það hver ræður yfir hverju. Ég og

það þarf að vera skýrt umboð sem stjórnin hefur. Hún þarf að hafa ákveðnar leiðbeiningar og í rauninni einhvern ramma um það hvað stjórnin getur gert og hvað hún getur ekki gert.

frá því hvernig tekist hefur til með aðrar stjórnir held ég að það væri fyrirkomulag sem væri mjög áhugavert að skoða, hvort stjórnin ætti ekki að hafa rýmra umboð til að hafa húsbóndavald yfir forstjóra.

spítalanum ætti að setja stjórn yfir önnur sjúkrahús. Þannig var það líka á öðrum stöðum úti á landi þar sem sjúkrahús voru til staðar, þar voru

sjálfu sér held ég að það sé tiltölulega einfalt að yfirfæra þær hugmyndir sem eru settar fram í frumvarpinu um stjórn yfir Landspítalanum yfir á aðrar sjúkrastofnanir á landsbyggðinni.

sjúkrahússins heima hjá mér, af því að það skiptir máli að hjarta svæðisins fái að slá.

frumvarp um breytingar á lögum um heilbrigðisþjónustu, nánar tiltekið því hvernig stjórna eigi stærstu heilbrigðisstofnuninni á Íslandi, stofnun sem hefur þurft að ganga í gegnum erfiða tíma síðustu ár, stofnun sem hefur lyft grettistaki og gert hluti þrátt fyrir takmarkað fjármagn og skort á starfsfólki, þar sem ekki er nægilega vel borgað fyrir þau erfiðu störf sem það vinnur. Það er því mikilvægt að slík stofnun hafi á að skipa stjórn sem getur stutt stofnunina í því að komast í gegnum þá erfiðleika sem hún á við að etja núna, bæði vegna fortíðarvanda, heimsfaraldurs og einnig þeirra breytinga sem munu verða á okkar samfélagi á næstu árum.

En sannleikurinn er sá að við erum að ganga í gegnum miklar samfélagslegar breytingar. Eitt af því sem við munum þurfa að ganga í gegnum er stafræn umbylting heilbrigðiskerfisins og þá er mikilvægt að í stjórn stofnunar eins og Landspítalans sé fólk sem hafi skilning á því hver áhrif slíkrar umbyltingar eru. Þá langar mig að fjalla um það sem segir í 1.

þekkingu á rekstri og áætlanagerð, á heilbrigðisþjónustu og vísindarannsóknum á heilbrigðissviði og menntun heilbrigðisstétta og á opinberri stjórnsýslu og reglum stjórnsýsluréttar.“ Á meðan þetta eru allt góð atriði, sem svo sannarlega einhverjir af stjórnarmönnunum þurfa að hafa, þá langar mig að benda líka á það sem kemur fram í umfjöllun um það hvernig stjórnarmenn sjúkrahúsanna í Noregi eru valdir. Þar segir, með leyfi forseta, að þeir þurfi að hafa „almennt breiða þekkingu af ýmsum málefnasviðum, svo sem heilbrigðisþjónustu, rekstri, stjórnun, upplýsingatækni, hag- og viðskiptafræði og lögfræði.“

að lesa úr því hvaðan þessar hugmyndir kæmu, talað um þróun og nýsköpun, m.a. með tilliti til tækniþróunar og þróunar í sjúkdómsbyrði. Mér tókst alla vega ekki að finna að þetta tvennt hefði ratað inn í sjálft frumvarpið en ég tel afar mikilvægt að við séum með stjórn sem hafi a.m.k. einhverja stjórnarmeðlimi sem hafi skýran skilning á því hvað þetta þýðir. Til dæmis væri hægt að fá aðila sem hafa leitt stafræna umbyltingu innan annarra fyrirtækja eða annarra stofnana og nýta þá þekkingu til að aðstoða forstjóra og Landspítalann í þeirri vegferð sem fram undan er, því að ekki viljum við hafa það þannig að hæstv. heilbrigðisráðherra ráði framsýnan forstjóra sem hafi skilning á því hvað þurfi að gera en svo sitji í stjórninni fólk með hugarfar fortíðarinnar sem ekki skilur það mikilvægi sem felst í því að tækla stafrænu umbyltinguna vel.

sem hafi og geti verið rödd fólksins sem raunverulega er innan veggja spítalans. Það er allt of algengt að við séum hrædd við það að hafa fólkið sjálft, starfsmenn eða notendur eða fulltrúa þeirra, hluta af stjórninni.

og framsýnin og lausnirnar fundnar á auðveldari máta. Því langar mig að hvetja eindregið hv. velferðarnefnd, sem fer yfir þetta frumvarp, til að skoða það að þeir sem í dag eru fulltrúar starfsmanna í stjórninni séu ekki áheyrnarfulltrúar heldur séu raunverulegir fulltrúar með atkvæðisrétt og þá einfaldlega séu settar góðar reglur í kringum það hvernig þessir fulltrúar eru valdir og hvernig þeir þeir tryggi að rödd allra starfsmanna heyrist innan stjórnar. Að sama skapi tel ég mikilvægt

Ég vísa alfarið á bug þeirri hræðslu að fulltrúarnir í notendasamráðinu geti ekki komið sér saman um að einhver einn þeirra sé fulltrúi sé fulltrúi í stjórn. Ég þekki þetta fyrirkomulag bara úr mörgum stjórnum þar sem félagasamtök koma sér saman um það að einhver mæti sem fulltrúi allra. allra. Það virkar mjög vel og myndi tryggja að þeirra rödd heyrðist líka, nokkuð sem við þurfum að vera tilbúin til að hlusta á vegna þess að notendurnir geta sagt okkur miklu meira um það hvernig þjónustan er, hvar þarf að laga hluti, heldur en kannski einhverjar excel-töflur sem sendar eru inn á stjórnarfund. Við höfum talað margt um það hvernig skipa skuli þessa stjórn, hvort hún skuli síðan skipa forstjóra eða hvernig þetta eigi allt saman að vera og ég tel mjög mikilvægt að við hugsum þetta vel, ekki bara fyrir stjórn Landspítalans heldur almennt í þeim

Við þurfum líka að passa að inn í stjórn svona stofnunar séu ekki bara valdir einhverjir vegna þess að viðkomandi kaus réttan flokk eða, eins og í Bandaríkjunum hefði það verið, gaf nógu mikið í kosningasjóðina, sem betur fer erum við ekki þar, heldur að þarna sé valið fólk með reynslu og þekkingu sem virkilega nýtist í því gríðarstóra verkefni sem fram undan er, í að taka Landspítalann og koma honum á næsta stig þar sem við getum treyst því að sjúklingar fái hágæðaþjónustu fljótt og auðveldlega, þar sem starfsfólk sé ánægt í vinnunni og vilji vinna. Þetta getum við, ef við vinnum saman að þessu, ef við tæklum þessa hluti og erum tilbúin að takast á við þau vandamál sem eru og finna lausnir. Ég treysti hæstv. heilbrigðisráðherra til að nýta sér það að hér á Alþingi er svo sannarlega vilji til þess að bæta heilbrigðiskerfið. Þó að við séum í öðrum flokki þá erum við til í að vera saman í liði

fjölskyldur okkar eða vinir þurfa á þessari þjónustu að halda og þá vonum við sko sannarlega að þau fái eða við fáum þá þjónustu sem við þurfum.

að ráðuneytið komi með opinn hug, rétt eins og við öll sem hér sitjum.

þá. Sem betur fer er þessi skilningur, að við þurfum að hlusta á notendurna, farinn að dreifa sér í öll kerfi þjóðfélagsins. Það er satt, sem hv. þingmaður segir, að stundum verður maður að upplifa hlutina sjálfur til að átta sig á því hvað megi betur fara. Ég ætla alls ekki að óska hæstv. heilbrigðisráðherra þess að hann þurfi að upplifa þetta kerfi sjálfur.

öðru: Það er eitt að hlusta og annað að hlusta. Það er nefnilega hægt að sitja og hlusta og láta sem maður sé að hlusta og meðtaka allt en vera síðan ekkert að hlusta og gera ekkert með það.

Það eru ekki lengur einhverjir toppar sem eiga að ákveða hvernig hlutirnir ganga fyrir sig. Svo kemur veikt fólk og það verður bara að gjöra svo vel að sitja og standa eftir einhverju kerfi sem enginn hefur spurt þau um.

Viðkomandi starfsmannastjóri byrjaði á því að fara í tveggja mánaða hlustunarferðalag og hlustaði á fólk,

aldrei fengið athygli, en fór svo í að framkvæma og laga hina hlutina og vinna í því að finna lausnir á þeim. Heilbrigðiskerfið er eitt flóknasta kerfið sem við búum við.

og forgangsraða og fara í aðgerðir er hægt að laga fullt af hlutum. Oft kosta þessir hlutir jafnvel ekki neitt annað en það að taka ákvarðanir eða breyta verklagi.

umræðan um Landspítalann verið mjög neikvæð bara svona yfir höfuð. Við sjáum sýknt og heilagt fréttir um viðvarandi halla Landspítalans og það gangi bara ekki nokkurn skapaðan hlut að koma honum innan ramma fjárlaga

að elta þá umræðu, það sé verið að setja einhverja — ég veit ekki hvað ég á að kalla þá sem eiga að fylgja eftir fjárlagagerðinni og sjá til þess að spítalinn sé innan þessa þessa ramma sem fjármálaráðherra hvers tíma ákveður, ekki endilega heilbrigðisráðherra. Ég verð að segja að ég hef svolitlar áhyggjur af því að þannig í frumvarpinu að það sé ráðherra sem skipi sjö manna stjórn, af því að það eru ekki allir ráðherrar velviljaðir almennri heilbrigðisþjónustu þó að sá sem nú situr sé Þannig að ég velti fyrir mér: Er rétt að það séu einhverjir aðrir og fleiri en bara ráðherra sem skipi stjórnina

andsvarið. Það skiptir að sjálfsögðu máli hverjir sitja í stjórninni og hverjir skipa í stjórnina. Við sjáum því miður allt of mikið af því að fólk er skipað í stjórnir, annaðhvort af því að það kýs einhvern ákveðinn flokk, af því að það er kannski fyrrverandi alþingismenn, af því að það er kannski fulltrúi einhvers aðila sem þarf að hafa ítök. Þetta eru allt saman slæmar skipanir í mínum huga.

einhverja sem eltast við það hvort búið sé að eyða 1 kr. of mikið hér eða 1 kr. of mikið þar, fólk sem skilur t.d. ekki að stundum þarf að fjárfesta í ákveðnum hlutum til að draga úr kostnaði í framtíðinni. Það eru ófá dæmi um nákvæmlega það að það hafi verið skipaðir aðilar í stjórnir sem ekki skilja framsýni og nýsköpun og stafræna umbyltingu. En svo ég svari spurningu

Stundum já. Stundum nei.

undanfarna mánuði og undanfarin misseri þar sem starfsmenn hafa lyft grettistaki við að halda þessari þjóð gangandi og halda henni frá því að upplifa margar þær hörmungar sem önnur lönd hafa upplifað. Þess vegna velti ég fyrir mér, af því að

einhvers konar svæðisráði sveitarfélaganna sem umkringja þá stofnun sem við erum að ræða um. Af því að við erum að tala um þjóðarsjúkrahúsið okkar þá er ég ekkert viss um að ég geti alltaf treyst einhverjum ráðherra til að sjá um að þessi stjórn sé rétt skipuð. Það liggur ekkert fyrir í þessu frumvarpi hverrar gerðar þetta fólk á að vera sem á að setjast í þessa stjórn. Hefur það samúð með þeirri þjónustu sem verið er að veita eða hefur það bara samúð með því fjármagni sem verið er að veita til þeirrar stofnunar sem um ræðir?

vegna þess að ég tel að það sé mjög mikilvægt að rödd fólksins, ekki bara starfsmanna heldur líka notenda, heyrist í stjórn. Það væri mjög framsýnt ef þrír af þessum sjö fulltrúum væru fulltrúar starfsfólks og notenda. Það væri virkilega framsýnt.

en það er erfitt að segja hver á að velja þessa aðila. Þar

sé tilbúinn að skipa fólk miðað við þekkingu og reynslu, og ekki bara af því að það er í þessu tilfelli Framsóknarfólk, og vita að það hvaða flokk við kjósum á ekki að skipta máli þegar kemur að því að byggja upp heilbrigðiskerfi til góðs, til framtíðar.

Við höfum heyrt í mörg ár, og allt of lengi, umræðuna um Landspítalann, hallarekstur Landspítalans, rekstrarvanda Landspítalans, fjárskort Landspítalans, ástandið á bráðamóttökunni, undirfjármögnun Landspítalans,

Fyrir mér er þetta ekki til að tala neitt um. Það þarf ekki stjórn til að sinna þessu hlutverki, þess þarf ekki. Það er miklu einfaldara að þetta sé bara gert á skrifstofu forstjórans

Það er það sem er vandinn. Þessi stjórn mun ekki leysa það. Það er alveg kristaltært. Annað sem vantar í þetta mál er innri endurskoðun.

að því að markmiðum starfseminnar verði náð og fylgt sé lögum og reglum.“ Það er enginn innri endurskoðandi á Landspítalanum og ekki vitað til þess að það sé mikið innra eftirlit.

Það er gott og blessað. En stjórnin ræður ekki forstjórann. Stjórnin hefur ekki boðvald yfir honum. Ég get ekki séð það. Af hverju er það? Jú, það er vegna þess að forstjóri er skipaður af ráðherra.

var meðal annars litið til stjórnskipulags sjúkrahúsa á hinum Norðurlöndunum en stjórnskipulag sjúkrahúsa á Norðurlöndunum er nokkuð fjölbreytt eins og fjallað er um í kafla 3 hér að aftan.“ Þar er fjallað um þrjú lönd, Svíþjóð, Danmörku og Noreg. Það kemur fram í textanum hérna að ætla megi að fyrirkomulag okkar í dag sé sambærilegt við það sem er í Danmörku.

strax í 1. kafla, að markmið frumvarpsins sé að styrkja stjórn stærstu heilbrigðisstofnunar landsins með

en það er komið fram að staða og hlutverk Landspítalans sem mikilvægustu heilbrigðisstofnunar landsins verði styrkt og sérstök áhersla lögð á að fylgja eftir uppbyggingu gjörgæslu- og bráðadeildar

neitt sem útskýrir nákvæmlega hvernig þessari stjórn er ætlað að uppfylla þetta verkefni, þ.e. að gegna stefnumarkandi hlutverki í því að fylgja eftir uppbyggingu gjörgæslu- og bráðadeildar. Þetta er í raun eini staðurinn í greinargerðinni þar sem talað er um það.

fylgja eftir uppbyggingu gjörgæslu- og bráðadeildar, þetta er bara ekkert rætt frekar í greinargerðinni. Ég velti fyrir mér hvað hv. þingmanni finnist um það að yfirlýst markmið frumvarpsins er síðan ekkert rætt neitt meira í greinargerðinni.

vera skipuð, að sem dæmi megi nefna að nú standi yfir innleiðing á nýju fjármögnunarkerfi fyrir spítalann, framleiðslutengdri fjármögnun. Má því ætla að fagþekking á slíkri fjármögnun sé mikilvæg fyrstu árin innan stjórnarinnar, en þegar innleiðingu er að mestu lokið, þ.e. á næstu einum til tveimur árum, verði fremur þörf á sérþekkingu á öðrum sviðum sem þá verði í deiglunni. Mögulega kann það að vera að þessi framleiðslutengda fjármögnun sé það sem mun bjarga bráðaþjónustunni sem við vitum að var í lamasessi vel fyrir Covid. Við vitum að það var neyðarástand á gjörgæslunni áður en heimsfaraldur skall á en ég finn engin rök fyrir því samt í þessari greinargerð að framleiðslutengd fjármögnun sé í raun það sem standi til að gera til að ná því markmiði sem ég vísa í hér að framan. Þess vegna velti ég fyrir mér: Eflaust er það mjög gott að Landspítalinn fari, án þess að ég viti það, að skipta yfir í þetta kerfi. Kannski er það bara nákvæmlega það sem þarf. En við vitum samt að undirliggjandi fjárskortur á spítalanum í fleiri ár án þess að eitthvað hafi verið gert í því að koma til móts við þann hallarekstur er að stóru leyti orsök þess, og auðvitað þetta gríðarlega álag sem hefur verið á heilbrigðisstarfsfólk,

að þetta er eins konar stuðningur. Jú, þeir taka mikilvægar ákvarðanir. Ég tel að þetta sé að þyngja störf forstjóra og yfirstjórnar spítalans sem hefur nóg á sinni könnu. Við þekkjum það öll að tíminn er mjög verðmætur, það eru takmörkuð gæði að hafa tíma, og þetta mun auka

sem er alveg skiljanlegt. En það vantar þetta gagnvart stjórninni því að stjórnin á að taka þó nokkuð viðamikil verkefni að sér

nákvæmlega hvaða vandamál er verið að reyna að leysa með því að setja stjórn, því það þarf að vera skýrt. Ég er nefnilega búinn að heyra í mjög langan tíma að það sé eitthvert vandamál í gangi,

Þá vil ég skoða hvaða vandamál verið er að leysa fyrir 20 millj. kr. árlega. Satt best að segja hef ég ekki hugmynd um það. Af lestri þessa frumvarps

Ég tel að við eigum heimtingu á því að ráðherra útskýri fyrir okkur hvernig þetta fyrirkomulag, stjórn yfir Landspítalanum, leysir það vandamál sem er í gangi fyrir 20 millj. kr. árlega. Ég get fabúlerað um ýmiss konar vandamál sem hafa verið í umræðunni en það eru aðrar forsendur en við setjum í frumvarp, sérstaklega ríkisstjórnarfrumvarp, ekki bara einhverjar fabúleringar.

oft tiltölulega auðvelt að fullfjármagna einhverja verkefnaliði innan spítalans á kostnað annarra

Maður sér alveg fyrir sér svona möguleika á að haga bókhaldinu þannig til þess að ákveðnir málaflokkar líti illa út á kostnað annarra. Ég hef ekki hugmynd um hvort það sé rétt eða ekki.

Þannig eigum við að vinna í gæðaeftirliti og í eftirliti með framkvæmd fjárlaga. Þannig gerum við það hins vegar ekki, sem er merkilegt út af fyrir sig. Mestur tíminn fer yfirleitt í lagasetningu en ekki í eftirlit með framkvæmd laga. laga. Þetta mál er dálítið svona kjarni þess sem er að í öllu því sem við tökum okkur fyrir hendur hér á þingi.

Og það eru alls ekki ástæður sem ná inn í frumvarpið. Það eru engar faglegar forsendur sem bætast þar við pólitíska viljann. Það finnst mér áhugavert því að um er að ræða pólitískan vilja sem kostar 20 millj. kr. á ári. Það er ekki flóknara en það. Það eru engar vangaveltur um það hvernig væri hægt að ná sama árangri með ódýrari lausnum,

og klúðrar því einhvern veginn? Hvers konar ábyrgð er það? Á að láta ráðherra vita? Kom röng greining úr einhverjum tölum

Við verðum að átta okkur á því að ábyrgð fylgja afleiðingar ef um eitthvert klúður er að ræða. Annars þýðir það ekkert að taka ábyrgð og axla ábyrgð.

og reyni eins og það getur að komast undan ábyrgð. En það er ákveðin menning. Ég held að það sé mjög slæm menning. Við förum einhvern veginn illa með ábyrgð, bara almennt séð,

en gangist ekki við henni. Ég tel að eina leiðin til þess að við þroskumst og lærum að takast á við verkefni og lærum að verða betri og gera betur sé einmitt að axla

undanfarna áratugi þar sem ráðamenn hafa ítrekað firrt sig ábyrgð eða afsakað ábyrgð, farið í samtryggingu, varið vini sína sem augljóslega eru

og sína. Það smitar. Af hverju á almennur borgari að axla einhverja ábyrgð ef ráðamenn geta það ekki einu sinni? Það býr til menningu flótta. Þess vegna tel ég að það sé nauðsynlegt að ábyrgðin sé skýr og það er ekki hægt að setja viðurkenninguna á því að axla ábyrgð í lög. Þetta er menningarlegt atriði. Þetta er eitthvað sem fólk þarf að hugsa með sjálfu sér og taka persónulega ábyrgð, taka persónulega ákvörðun um. Það er ekkert í lögum sem getur sagt einum né neinum að viðurkenna eitthvað sem klúðrast, en við getum reynt. Þau sem ættu að vera best í því að sýna hvernig á að gera það er einmitt fólk sem hefur svona ríka ábyrgð eins og ráðamenn, forstjórar ríkisstofnana

Ég sé ekki vandamálið sem á að leysa með þessari breytingu. Ég sé ekki hvernig þetta er lausn á vandamáli sem ég hef ekki hugmynd um hvert er

hvar væri heilbrigðisstofnunin án starfsmanna? Ég verð að segja að mér finnst þetta frekar niðurlægjandi gagnvart starfsfólkinu. Það er eins og því sé ekki treyst til að greiða atkvæði, til að geta myndað sér faglega skoðun og fengið að hafa atkvæðisrétt.

Þetta er flókið og ég er ekki að fara að skamma einn eða neinn fyrir að hafa ekki verið búinn að græja þessi mál þannig að allir séu glaðir. En ég vil sjá starfsfólkið ánægt. Ég vil að virðing sé borin fyrir starfsfólkinu sem er að leggja á sig

Síðan væri auðvitað gaman að við gætum borið okkur saman við önnur lönd sem við viljum bera okkur saman við, en þar axlar fólk ábyrgð á mistökum sínum. Ef það gerir stór mistök í starfi þá tekur það einfaldlega pokann

hún talaði um að það væri ákveðin vanvirðing við starfsfólkið, að fulltrúar þess í stjórn væru ekki með sömu réttindi og aðrir stjórnarmeðlimir. Nú hefur fólki verið tíðrætt um það hvað starfsfólk Landspítalans hefur lyft grettistaki undanfarin tvö ár

veit að hv. þingmaður hefur unnið með vinnustöðum og fólki í mörg ár ef ekki áratugi,

þegar þessi stjórn og núverandi forstjóri fara að tækla

Mér þykir afar vænt um þessa spurningu. Það er rétt, ég hef starfað sem sálfræðingur í meira en 30 ár og var um tíma einmitt með námskeið fyrir starfshóp Landspítalans

við viljum sjá góð laun og umbun og að það sé ekki of mikið álag heldur bara eitthvað eðlilegt sem manneskja getur þolað til lengdar. Auðvitað getum við öll tekið á okkur tarnir en síðan þarf að koma hvíld. Þetta þarf að vera allt samkvæmt kjarasamningum og því sem við þekkjum þar, en líka að það sé hlustað og þau finni tengingu við yfirstjórnina, að yfirstjórnin viti hvernig okkur á gólfinu líður, komi til okkar, það sé talað saman, leiti til okkar um samráð varðandi svo ótal marga hluti á svona stórri stofnun. Þetta er svo margslungið. Á þeim vinnustað þar sem þetta er ekki svona eru miklu meiri líkur á að það skapist neikvæð hegðun, baktal,

Það stemmir algjörlega við mína persónulegu reynslu af því að vinna við mjög erfiðar aðstæður víða um heim í kjölfar hamfara.

Mig langar aðeins til að ljúka starfsmannamálum. Ég vona innilega að sú breyting verði gerð á að starfsmannafulltrúinn fái atkvæðarétt því að eins og ég sagði áðan finnst mér annað bara niðurlægjandi.

og vilja bæta fyrir mistökin og vonandi er það hægt. Því miður eru mistök stundum óafturkræf og ekki hægt að bæta fyrir þau að fullu. Það er staða sem ég óska engum. En því miður gerist það að fólk gerir mistök sem ekki er hægt að bæta, sem er oft hryllileg byrði að bera.

Það er alveg hægt að bregðast þannig við eða koma með réttlætingar, kenna öðrum um: Aðstæður voru erfiðar. Ég var manaður eða mönuð til að gera þetta, mér var ögrað.

að ríkisstjórnin hyggst skipa sjö manna stjórn yfir Landspítalann. Ég vil strax draga það fram að ég held að það sé mikilvægt skref, ég tel það vera rétt, en það er hins vegar útfærslan sem ég ætla aðeins að fara betur út í.

sem spítalinn stendur frammi fyrir. Síðan er það hin hliðin á þessu sterka heilbrigðiskerfi, samhliða því að hafa þessar öflugu opinberu stofnanir, sem er að sjálfsögðu

um 8% af því sem ríkið leggur út almennt til allra málaflokka, þá

Ég tel að það muni skipta mjög miklu máli fyrir starfsfólk Landspítalans, neytendur, þ.e. sjúklinga, og stjórnendur,

og átti sér eflaust ákveðnar ástæður, allir að reyna að gera betur. En nú erum við að sjá það í ljósi aukins umfangs,

spítalans trygging fyrir því að við fáum að sjá betur hvernig fjármunum er varið? Við þekkjum þessa umræðu hér í þinginu og úti í samfélaginu. Það er ekki endilega samasemmerki á milli þess að setja fjármagn

Nýtum við fjármagnið eins vel og kostur er þannig að við getum slegið þessa mikilvægu skjaldborg, þessa heilbrigðisskjaldborg, þessa samfélagslegu skjaldborg, um þá sjúklinga sem þurfa á aðstoð spítalans að halda?

ég hana ekki að óbreyttu, ekki eins og hún liggur fyrir hér. Ég tek undir það sem hefur verið sagt, að það þurfi að skýra betur ábyrgðarsvið og heimildir stjórnar

sig út til þingsins og til fólks sem mun veita umsagnir um málið og reyna að færa málið í betri og skýrari búning. Það er kannski það sem ég hefði viljað sjá, að þetta væri gert skýrar.

hvort kröfurnar sem settar eru stjórnarfólki samkvæmt frumvarpinu geri vel hæfu fólki erfiðara fyrir að bjóða fram krafta sína í þágu spítalans. Ég tel að við þurfum að skoða þetta sérstaklega og ég veit að hv. velferðarnefnd mun gera það. Við þurfum auðvitað að gera kröfur um viðeigandi þekkingu og reynslu en á sama tíma þurfum við líka að horfa til stjórnarinnar, að mínu mati, sem ákveðinnar heildar þar sem er dýrmætt að ólíkir kostir, mismunandi reynsla og þekking komi líka við sögu. Við eigum að gera kröfur og við eigum að útbúa ákveðna ramma í kringum stjórnarhlutverkið en það má ekki vera svo að það útiloki þá sem gætu annars gert gagn og hjálpað til við að ná markmiðum okkar um að halda áfram að sækja enn frekar fram með framúrskarandi spítala. Það er að mínu mati líka mikilvægt að áhrif stjórnarfólks séu í samræmi við þá ábyrgð sem ætlast er til að stjórnin beri á skipulagi og sjálfum rekstri spítalans. Mér finnst þetta vera svolítið óvíst og nokkuð óljóst miðað við innihald frumvarpsins, til að mynda þegar kemur að ráðningu forstjóra og áhrifum stjórnarinnar þar. Þessu þarf að huga að svo hlutverk stjórnarfólks geti virkað sem skyldi. Ég vil taka m.a. undir

Þetta er eitthvað sem ég beini til hæstv. ráðherra að ýta á nefndina að skoða sérstaklega, þ.e. að ábyrgðarsvið stjórnarinnar sé alveg skýrt hvað þetta varðar. Ég tel, af því að við erum að stíga þetta skref, að það fari betur á því að stjórnin beri þá þessa ótvíræðu ábyrgð

nákvæmlega þetta; ábyrgðarsviðið, eftirlitið, aðhaldið sem stjórnin verður að gæta. Þannig að ég vona að það verði skerpt á þessum heimildum til þess að ábyrgðarsvið stjórnarinnar verði skýrara og skarpara hvað þetta

þannig að það verði alveg ótvírætt hvert hlutverk starfsfólksins er af því að það getur verið sett í svolítið ankannalega stöðu. Það má velta því fyrir sér hvort tækifæri starfsfólks til áhrifa verði of takmörkuð til að þekking þeirra, því að verið er að reyna að ná í þekkinguna,

og það verði alla vega tryggt að það geti komið gagnlegum ábendingum og mikilvægum athugasemdum áleiðis og þannig staðið vörð um stöðu starfsfólksins

spítalinn þarf að standa fyrir. Þetta er náttúrlega síbreytilegt umhverfi sem spítalinn stendur frammi fyrir og það þarf líka að taka ákvörðun um það, og ég held að væntanleg

Er það bara pólitísk ákvörðun, eins og var hér á síðasta kjörtímabili, að leggja niður ýmsa starfsemi sem til að mynda sjálfstætt starfandi heilbrigðisaðilar hafa sinnt og færa og færa hana inn á spítalann? Ég held að þetta sé eitthvað sem muni vera stuðningur við spítalann, að það fari fram umræða innan stjórnar, og þar með fagleg aðkoma starfsfólksins, um það hverju spítalinn á að sinna og hverju ekki hvernig við getum styrkt okkar þjóðarsjúkrahús þannig að það geti haldið utan um þá sjúklinga sem þurfa á aðstoð og aðhlynningu að halda. Ráðherra hefur vísað til þess að fulltrúar starfsfólks kæmu með faglega rödd inn í stjórnina

Eiga starfsmenn að bera stjórnskipulega stjórnarlega ábyrgð sem fylgir því að vera með formlega setu í stjórn eða er bara betra að þau hafi áheyrnarfulltrúarétt?

í okkar samfélagi. Ég held að þetta verði spennandi verkefni hjá velferðarnefnd en ég vil hvetja hana til þess, eins og ég segi, (Forseti hringir.) að eiga samtal við hagsmunaaðila en um leið svolítið að rýna í þetta samtal, sem mér finnst hafa verið áhugavert, um hvert

um hlutverk stjórnarinnar. Ég hef verið að velta fyrir mér yfirlýstu markmiðunum með því að setja þessa stjórn yfir Landspítala, eins og þau koma fram í greinargerð.

en í honum kemur fram að staða og hlutverk Landspítalans sem mikilvægustu heilbrigðisstofnunar landsins verði styrkt og sérstök áhersla er lögð á að fylgja eftir uppbyggingu gjörgæslu- og bráðadeildar. Stjórn spítalans er ætlað að gegna stefnumarkandi hlutverki í þeirri þróun.

Þegar svo er farið að tala um stjórnina sjálfa og hverjir ættu að sitja í henni þá er eina dæmið sem ég finn að til standi að fara í einhvers konar innleiðingu á nýju fjármögnunarkerfi fyrir spítalann, framleiðslutengda fjármögnun — þetta kemur fram á bls. 5, neðst því megi ætla að fagþekking á slíkri fjármögnun sé mikilvæg fyrstu árin. En það er hvergi rökstutt hvernig þessi fagþekking á að ýta undir þessi markmið eða hvernig þessi stjórn á að uppfylla þau markmið að standa að þessari stefnumótun eða hvers vegna það að skipa stjórn yfir Landspítala á að bjarga bráðadeildinni í raun, eins og virðist vera markmiðið með þessu. Ég

ætla samt að segja að ég styð það yfirmarkmið ríkisstjórnarinnar, og það sem kemur fram í ríkisstjórnarsáttmálanum, að huga betur að hlutverkinu og styrkja

eitthvað að í rekstrinum. Við þurfum að átta okkur á því hvernig við getum bæði nýtt fjármagnið betur og stutt betur við hið faglega starf. Það er þar sem ég sé tækifæri varðandi stjórnina, að hún geti einmitt styrkt stjórnendur spítalans betur, bæði faglega en líka rekstrarlega. Þetta fer saman. Gott rekstrarlegt umhverfi styður hið faglega og öfugt.

eftir fimm ár, þegar við erum komin með nýja spítalann, þá sjáum við ákveðið samspil nýja spítalans, legudeildarinnar og þá vonandi líka bráðamóttökunnar og þeirra erfiðu verkefna sem þar eru núna.

hlutverk Landspítalans sem mikilvægustu heilbrigðisstofnunar landsins verði styrkt og að sérstök áhersla verði lögð á að fylgja eftir uppbyggingu gjörgæslu- og bráðadeildar. Það sem ég er kannski einna helst að gera athugasemd við er að mér finnst bara ekki fylgja neinn rökstuðningur fyrir því hvernig nákvæmlega þessi aðgerð verði til þess að það markmið verði uppfyllt. Það er mikið talað um að bæta rekstur og ýmislegt annað en það er enginn rökstuðningur fyrir því hvernig nákvæmlega þetta markmið

gott og vel er kannski algerlega frábært og mögulega liður í þessu. Mér finnst bara svolítið skrýtið að lesa greinargerð sem segist vera með yfirlýst markmið en síðan er ekkert farið í að rökstyðja hvernig þessi aðgerð eigi að uppfylla þetta markmið.

mig að koma aðeins inn á það í þessu samhengi. Ég hefði einmitt haldið að við þyrftum meiri aðkomu starfsmanna að svona stjórn en minni vegna þess að ef markmiðið er að laga ástandið á bráðamóttökunni, sem við vitum að hefur verið mjög vont lengi og var vont fyrir heimsfaraldur,

áðan, að skerpa mun betur á því. Þá verða menn bara að tala hreint út. Annaðhvort vilja menn hafa starfsfólkið sem áheyrnarfulltrúa og þá á bara að þora að segja það alla leið eða að fara hina leiðina, sem ég tel að við eigum að skoða mjög vel, og veita þá starfsmönnum skýrt ábyrgðarhlutverk ábyrgðarhlutverk innan stjórnar. Ég tel líka mikilvægt það sem ég sagði áðan, að við verðum samhliða — aðrir sem eru skipaðir í stjórnina,

Aðeins varðandi yfirlýst markmið: Já, það kann að vera að það mætti skerpa á þeim en ég tel líka, upp á það hverju við erum að ná fram, fram, ekkert óeðlilegt að stjórnvöld hverju sinni, eftir að hafa horft upp á ákveðinn og viðvarandi vanda hjá Landspítalanum, reyni að hugsa hlutina aftur. Er verið að hugsa þá upp á nýtt? Ekkert endilega af því að það er að hluta til verið að hverfa aftur til þess tíma þegar stjórnin var lögð niður. Gekk það eftir á sínum tíma, 2006 eða 2007, þegar stjórnin var lögð niður, að bæta

sé hluti af stjórnum fyrirtækja. Almennt séð þar sem atvinnulýðræði hefur tíðkast þá hefur það sýnt sig að það eykur gegnsæi, það dregur úr spillingu. Það eykur líka framleiðni og orsakar betri anda og heilsu meðal starfsfólks.

Að axla ábyrgð og bera ábyrgð er líka að bera ábyrgð á jákvæðari framþróun og þroska, betri stefnu, betri rekstri, meiri fagmennsku. Það er líka að bera ábyrgð. Við erum kannski svolítið föst í því, stjórnmálafólk, að það er alltaf verið að benda á okkur og segja: Þið verðið að bera ábyrgð, og það er bara þetta neikvæða sem er alltaf uppi.

einstaklingar sem skipa stjórnina, þá muni það leiða til faglegrar og sterkari stjórnunar á sviði rekstrar og þeirrar fagmennsku sem við þurfum á að halda innan stjórnar til að spítalinn gangi. Þannig að ég

lög um það að öll fyrirtæki með yfir ákveðinn fjölda starfsmanna þurfi að hafa fulltrúa starfsmanna í stjórn. Við getum kannski lært eitthvað af því og

Ég ætla rétt að vona að þarna sé ekki verið að ætlast til að allir stjórnarmennirnir séu með alla þessa þekkingu. Það er örugglega bara einn eða tveir Framsóknarmenn með hana. Ég hef alla vega reynslu af því í þeim stjórnum sem ég hef setið og í þeim samtökum sem ég hef unnið með að í stjórnina er valið fólk

með breiða skírskotun innan stjórnar, faglega, breiða og sterka skírskotun til þess hvernig við viljum byggja upp öflugt þjóðarsjúkrahús og standa vel að faglegum rekstri en líka fjárhagslegum rekstri. Þetta verður að fara saman. Það er engin skömm að því að tala um um það að fara vel með fjármuni þegar við erum að ræða um velferðarkerfið eða menntakerfið og líka faglega aðkomu. Þetta fer saman. Ég vil bara undirstrika að ég ég tel að fagleg og rekstrarlega sterk stjórn yfir Landspítalanum yrði ákveðið gæfuspor. En það þarf að vinna málið mun betur heldur en það er lagt fram núna og ég veit að bæði ráðherra og aðrir hér inni hafa metnað til að útbúa málið þannig að það geri það sem á að gera, þ.e. gera gott sjúkrahús enn betra og sterkara fyrir fólkið í landinu.

Ég held að það sé ekki bara brýnt að skipa stjórn yfir spítalann heldur sé líka löngu tímabært að koma upp innri endurskoðun hjá Landspítalanum. Þá er ég að tala um ráðstafanir til að stuðla að hagkvæmni í rekstrinum, stuðla að öryggi fjármuna, áreiðanleika upplýsinga og bara almennt að því að markmiðum starfseminnar sé náð og lögum og reglum fylgt.

Árlegar fjárveitingar ríkisins til Landspítala er á bilinu 80–90 milljarðar. Fjöldi verkferla alveg gríðarlegur. Með lögum um opinber fjármál, sem voru sett árið 2015, voru gerðar verulegar breytingar á reglum um reikningsskil ríkisstofnana og m.a. lögfest skylda ríkisaðila til að láta framkvæma innri eftirlit og innri endurskoðun hjá sér.

á grundvelli reglugerðar sem ráðherra setur, sbr. 67. gr., og í samræmi við alþjóðlega staðla og siðareglur um innri endurskoðun útgefnar af alþjóðasamtökum innri endurskoðenda. Innri endurskoðun felur í sér kerfisbundið, óháð og hlutlægt mat á virkni áhættustýringar, eftirlits og stjórnarhátta hlutaðeigandi aðila. Stjórnandi innri endurskoðunar skal hafa sérþekkingu á sviði innri endurskoðunar.“ Svona hljóðar 65. gr. Svo er sérstaka reglugerðarheimild um innri endurskoðun að finna í 66. gr.

þá hefur fjármálaráðherra enn ekki gefið út svona reglugerð. Það er því í rauninni ekki til nein reglugerð og engar samræmdar reglur um það hvernig innri endurskoðun skuli háttað hjá ríkisaðilum. Þetta er svolítið athyglisvert vegna þess að í hvert sinn sem við hér á vettvangi stjórnmálanna og fjölmiðlar benda á vanfjármögnun þá er alltaf einhvern veginn viðkvæðið að það þurfi bara að nýta peningana betur en svo er ekki einu sinni hirt um að setja þessa reglugerð til að tryggja að innri endurskoðun geti farið fram á samræmdan hátt hjá ríkisaðilum. Þetta er mjög bagalegt og það þarf að bæta úr þessu. Mér þætti eðlilegt nú þegar fram kemur frumvarp um stjórn yfir Landspítala að þar væri líka kveðið á um innri endurskoðun hjá Landspítala, þá jafnvel bæði með skipun endurskoðunarnefndar og skipun innri endurskoðanda, til að stuðla að stöðugum umbótum og kerfisbundnu og óháðu eftirliti með starfsemi stofnunarinnar. Það er nefnilega ekki bara skylda okkar að sjá til þess að heilbrigðisþjónustan sé vel fjármögnuð heldur líka að peningarnir sem veittir eru til þjónustunnar nýtist sem allra best.

spítalann með auknum fjárveitingum. Þetta snýst líka um það að fá hæfa yfirstjórnendur, að því þurfa menn að einbeita sér, það er það sem skiptir öllu máli. Við getum verið með öll kerfi heimsins en það er hæfi einstakra stjórnenda sem skiptir öllu máli. Ég tel að módelið sem við erum með sé sambærilegt

Ég tel að við ættum að hugsa þetta enn betur áður en við förum af stað, að auka fagþekkingu með þessum hætti. Þetta mun ekki breyta neinu varðandi rekstur Landspítalans í framtíðinni

Mér hefur þótt það furðu sæta að stofnun sem tekur til sín einna mest af fé ríkissjóðs skuli ekki hafa haft stjórn yfir starfsemi sinni árum saman. Við erum mörg sem höfum kallað eftir þessu í mörg ár. Ábyrgð forstjóra spítalans er mikil og það hlýtur að vera styrkur fyrir forstjóra að hafa í liði sínu öfluga stjórn. Því vil ég endurtaka að ég tel að frumvarpið sé jákvætt skref hvað varðar stjórn spítalans. Hins vegar er það svo að í frumvarpinu eru nokkur atriði sem ég staldra aðeins við og myndi vilja sjá breytingar á.

Í þeim heimi sem ég hef lifað í hefur þótt eðlilegt að stjórnir ráði og reki forstjóra. Svo virðist vera, samkvæmt frumvarpinu, að stjórn hafi ekkert boðvald yfir forstjóra spítalans. Það er bagalegt. Það er bagalegt. Ég geri mér grein fyrir því að fyrirkomulagið hjá hinu opinbera geti verið hvort tveggja. Ég geri mér sömuleiðis grein fyrir því að pólitískar áherslur stjórnvalda hverju sinni verða að ná fram að ganga. Því yrði erfitt ef heilbrigðisráðherra hefði enga aðkomu að ráðningu forstjóra. Ég myndi alla vega að lágmarki vilja sjá að stjórn sé ráðgefandi ráðherra varðandi skipun forstjóra, að stjórn veiti umsögn og hafi þar með einhverja aðkomu að ráðningu forstjóra. Auk þess er í frumvarpinu ankannalegt að fulltrúar starfsmanna í stjórn hafi ekki atkvæðisrétt eins og hér hefur margoft komið fram. Það verður að vera á hreinu að annaðhvort eru fulltrúar starfsmanna fullgildir stjórnarmeðlimir með atkvæðisrétt eða þá áheyrnarfulltrúar með tillögurétt og málfrelsi á fundum. Auk þess vantar algerlega útlistun á því hvernig fulltrúar starfsmanna verða valdir inn í stjórnina. Mun ráðherra skipa þá eða munu starfsmenn geta valið sína fulltrúa, og þá með hvaða hætti? Ég verð sömuleiðis að geta þess að mér finnst ákveðin mótsögn vera í frumvarpinu varðandi upplýsingagjöf til ráðherra. Í frumvarpinu er tekið fram að forstjóri beri ábyrgð á rekstrarútgjöldum, að rekstrarafkoma sé í samræmi við fjárlög og að fjármunir séu nýttir á árangursríkan hátt. Svo skal formaður stjórnar reglulega gera ráðherra grein fyrir starfsemi stjórnar, stöðu og árangri sem og miklum frávikum í rekstri, hvort heldur sem er rekstrarlegum eða faglegum. Með öðrum orðum finnst mér skorta á betri aðgreiningu á hlutverki og ábyrgð stjórnar og forstjóra gagnvart ráðherra. Ég vara við því að óskýr verkaskipting getur leitt til glundroða og þá verri niðurstöðu. Þá er betra heima setið en af stað farið.

að þar skuli sitja einstaklingar með þekkingu á rekstri, áætlanagerð, á heilbrigðisþjónustu, á vísindarannsóknum sem og opinberri stjórnsýslu og reglum stjórnsýsluréttar. Þetta eru ekki litlar kröfur og ekki óeðlilegar en þess ber þó að geta að í mörgum opinberum stofnunum eru kröfur ekki eins tíundaðar og hér er gert.

skiptir verulega miklu máli í fjármálakerfi okkar Íslendinga, er gerð krafa um haldgóða menntun auk sérþekkingar á banka- og fjármálum og að menntun stjórnarmanna sé sem fjölbreyttust og þeir hafi trausta þekkingu á góðum stjórnarháttum fyrirtækja. Einnig er gerð krafa um lögræði, búsforræði og hreint sakavottorð. Ég hef sömuleiðis oft velt því fyrir mér hvort nauðsynlegt sé að forstjóri Landspítala sé læknir. Er það endilega heppilegasta menntunin eða hæfnin til að fara með stærsta útgjaldalið ríkisins? Landspítali er flaggskip íslenskrar heilbrigðisþjónustu. Spítalinn virðist hafa glímt við langvarandi vanda, hvort sem er á sviði rekstrar, húsnæðis eða mannauðs, um langan tíma. Fjármálaráðherra sagði á síðasta ári að vandi Landspítalans væri fjölþættur og yrði ekki leystur með auknum fjárframlögum einum og sér. Einn liður í því er að styrkja umhverfi stjórnunar á spítalanum. Þetta frumvarp er liður í því að bæta rekstrarformið og bind ég vonir við að í þeirri að í þeirri umræðu sem hér fer fram, og þegar málið fer fyrir nefnd, muni okkur takast að sníða af agnúa sem við teljum vera á frumvarpinu og að okkur takist að sammælast um að það sé gæfuspor fyrir Landspítalann að þar sitji stjórn

að ef það eru samstarfsörðugleikar milli forstjóra og stjórnar hvernig á að leysa þannig vandamál? Þarf þá ekki að ráðherra að grípa inn í? Við getum lent í svo miklum flækjum ef við tökum bara mikilvægar ákvarðanir sem eru í fyrirtækjaheiminum teknar af stjórn.

Þess vegna vara ég við því að þegar ég les frumvarpið finnst mér vera í því ákveðin mótsögn yfir verkaskiptingu forstjóra og svo verkaskiptingu stjórnar sem snertir síðan ráðherra. Þetta getur

Þetta frumvarp er liður í því að bæta starfsemina. Þess vegna skulum við bara vanda okkur í þeirri vinnu. Ég er alveg sannfærð um það að ráðherra er mjög mikið í mun að gera það. Við skulum — eins og við erum að gera hér, við erum að ræða hér, við erum að kasta á milli okkar hverjir helstu annmarkar eru — við skulum halda því áfram. Ég vona svo sannarlega að okkur farnist það í þessari vinnu að skila góðu dagsverki sem mun verða forstjóra spítalans mikill akkur í hans störfum þannig að spítalinn geti bætt sig enn frekar.

Við erum að tala um þjóðarsjúkrahús landsins. Við erum eitt ríkasta samfélag heims og við höfum verið að baksa við að reka þetta þjóðarsjúkrahús undanfarin ár eða áratugi. Endalausar fréttir af rekstrarvanda og núna á að reyna að fara að taka á þessum vanda með því að breyta stjórnuninni. Ég óttast að með þessum lögum óbreyttum þurfi að baksa við ekki bara að reka spítalann heldur líka að stjórna honum.

að þetta frumvarp sé ekki nægilega vel unnið. Ég tel að það sé ekki nægilega skýrt og ég tel því að það sé mikill akkur fyrir okkur hér á Alþingi að senda þau skilaboð til samfélagsins, með löggjöf um stjórn spítalans, að það sé skýr ábyrgð. Það

ég tel að við séum að því hér í dag. Við erum að kasta á milli agnúum. Ég vil kalla þetta ákveðna agnúa, en vitaskuld getur lítið sandkorn orðið að stórum haug í fyllingu tímans.

rekstrarbreyta eða veruleg breyting á rekstri kann kannski að vera fyrir starfsfólk heilbrigðisstofnunar daglegt brauð. Við heyrum það oft á ári, í upphafi sumars á hverju ári, að verið er að loka deildum vegna sumarleyfa. Ég tel að fyrir mjög margt starfsfólk sé það orðinn eðlilegur partur af starfinu. Þó svo að við viljum ekki loka deildum þá er það veruleiki þannig að fólk komist í sumarfrí. Skýrleiki og ábyrgð segir hv. þingmaður og ég tek undir það. Það verður að vera. Þetta er þjóðarsjúkrahúsið okkar. Það hefur gegnt það gegnir sífellt veigameira hlutverki í samfélaginu vegna þess að við erum endalaust að færa fleiri verkefni af öðrum sjúkrahúsum hingað inn á Landspítalann. Ég tel að það hafi verið sorgleg þróun á síðustu árum, að við hefðum miklu fremur átt að styrkja sjúkrahúsin í nágrenni borgarinnar eins og á Akranesi, í Keflavík, á Selfossi, og létta þar með á Landspítalanum.

forstjóra og starfsmenn spítalans, það er meginmarkmiðið. Það kom mjög glögglega fram í ræðunum ræðunum hér að þetta er ekki klippt og skorið. Ég get alveg viðurkennt það, í undirbúningi þessa frumvarps, að þetta er flóknara en ég átti von á áður en sú vinna hófst. Ef við værum að tala um almennt hlutafélag á markaði hefði verkið verið mun einfaldara og fyrirmyndirnar mun skýrari, það er rétt og það hefur komið fram hér, þegar kemur að ábyrgðarskiptingu, ábyrgðarkeðju og hlutverki.

Það útilokar það hins vegar ekki að gera breytingar á frumvarpinu og kveða á um að stjórn verði falið að ráða forstjóra.

gríðarlega viðbót bara í fermetrum. Við erum að taka utan um það frábæra starfsfólk sem er þarna, 6.000 starfsmenn. Það eru ekki margar rekstrareiningar á Íslandi viðlíka að umfangi.

Það eru auðvitað nokkrir valkostir í boði um það. Hægt er að kalla eftir því hjá fagráði sem var sett á fót með síðustu lagabreytingum. Ég held að það sé vænlegur kostur og ég hvet hv. velferðarnefnd til að horfa til þess. Þar sitja fulltrúar fagstétta á spítalanum, sem eru yfir 30. Ég held að það sé afar mikilvægt að hafa þessa tvo fulltrúa í stjórn. Það eru kostir og gallar við það, ef fólk starfar á gólfinu,

Við getum sett okkur í spor þeirra starfsmanna sem starfa á spítalanum, sitja í stjórn og horfast í augu við það að þurfa að greiða atkvæði með erfiðum ákvörðunum eða á móti og eiga svo að vera stuðningur við forstjóra á gólfinu í umræðu um þær ákvarðanir.

Við förum þessa leið og það er til notendaráð með þessum hætti á Karólínska sjúkrahúsinu. Við erum svolítið að horfa þangað, það skal bara viðurkennt Það kann að vera skynsamlegt að skoða hvort fulltrúar úr þessu notendaráði ættu seturétt í stjórn. Sú hugmynd kom upp í umræðunni og mér finnst vert að skoða

Við höfum verið með þetta fyrirkomulag en það var horfið frá því eins og við höfum rætt hér í dag og þegar við hófum þessa umræðu.

Landspítalanum er ætlað það hlutverk að mennta okkar fagfólk. Ég tel að skerpa þurfi verulega, með tilkomu stjórnar, á hlutverki spítalans vegna þess að það er augljóst að að hlutverk og ábyrgð stjórnar mun hanga mjög saman við lög um heilbrigðisþjónustu og hlutverk spítalans eins og kveðið er á um það er á um það þar. Það er rétt, sem kom fram, að svigrúmið markast svolítið af öðrum lögum í þessu verkefni stjórnar. Það mun líka reyna mjög mikið á spítalann, forstjóra, stjórnendur og stjórn,

þakka hv. þingmönnum fyrir að draga fram nánast allt það sem þarf að skoða í hv. velferðarnefnd. Ég hvet nefndina til að skoða allt það sem kom fram í þessum umræðum.

það verði eitthvert vandamál fyrir fulltrúa starfsmanna að vera með atkvæðisrétt. Ég átta mig ekki alveg á því hvernig starfsmenn myndu upplifa þetta, hvort það

ég tók vel eftir þessari umræðu um það hvort starfsmenn ættu að hafa atkvæðisrétt eða ekki. Það sem ég vildi segja er að það eru kostir og gallar og ég tók þetta fram í dæmaskyni.

Ég held að það séu algjörlega bæði kostir og gallar við það að þurfa síðan að greiða atkvæði með ákvarðanatöku vegna þess að það geta verið önnur sjónarmið sem þeir geta komið að og þeir munu alltaf taka þátt í þeirri umræðu.

Virðulegi forseti. Kærar þakkir fyrir þetta svar. Já, vissulega eru kostir og gallar. Það eru auðvitað kostir og gallar við allt saman og það er enginn að segja að þetta sé eitthvað einfalt. þykir gott að heyra að verið sé að líta til nágrannalanda okkar og þess hvernig þetta er þar og vissulega er mikilvægt að horfa til þeirra. En þetta fjallar ekki um okkur hér í þessum sal, hvað okkur finnst um þetta. Ég held að það verði að eiga þetta samtal við starfsmenn og

Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég vil ítreka það sem ég sagði hér að fulltrúar starfsmanna innan stjórnar aðstoða að sjálfsögðu og leggja sitt af mörkum við ákvarðanatöku með þátttöku í umræðum á fundum stjórnar. Við erum að ræða hér hvort þeir eigi síðan að hafa þennan atkvæðisrétt. Það er nú kosturinn við hina þinglegu meðferð

Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 87/2018, um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur. Frumvarp þetta var samið í heilbrigðisráðuneytinu í þeim tilgangi að setja skýrar reglur um heimildir til sölu, markaðssetningar og notkunar á nikótínvörum og fella þær undir lög um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur. Undanfarin misseri hafa heilbrigðisráðuneytinu borist fjölmörg erindi er varða nikótínpúða og fyrirspurnir um lagaumhverfi þeirra og hugsanlega leyfisskyldu fyrir sölu og markaðssetningu þeirra. Ráðuneytinu hafa einnig borist erindi frá eftirlitsstofnunum með vörum á íslenskum markaði þar sem stofnanir hafa lýst vandkvæðum á flokkun slíkra vara í núgildandi lagaumhverfi. Nauðsynlegt er að bæta úr þessu þar sem um er að ræða vörur sem geta innihaldið mikið magn nikótíns. Nikótín er ekki skaðlaust efni og talið gífurlega ávanabindandi. Hér skiptir máli að bæði innflytjendur og seljendur nikótínvara hafa kallað eftir því að reglur verði settar um slíkar vörur. Því er mikilvægt að um nikótínvörur sem eru markaðssettar sem tóbakslausar og eru komnar á markað á Íslandi gildi skýrar reglur. Einnig hefur borið á því að börn hafi neytt slíkra vara en það getur valdið eitrun ef nikótínmagn er mikið. Mikilvægt er að tryggja heilsu og öryggi barna með skýrum reglum um hvernig heimilt sé að markaðssetja og selja umræddar vörur. Þá eru lagðar til breytingar á núgildandi lögum þar kveðið verður með sambærilegum hætti á um nikótínvörur og gert hefur verið með rafrettur og áfyllingar fyrir þær, m.a. um markaðseftirlit, bann við auglýsingum og aldurstakmörk. Hér er lagt til að sömu reglur gildi um aldurstakmörk fyrir kaup og sölu á nikótínvörum og þegar gilda um rafrettur og áfyllingar fyrir þær þannig að einungis einstaklingum 18 ára og eldri verði heimilt að kaupa og selja nikótínvörur. Þá er jafnframt lagt til að óheimilt verði að hafa á umbúðum nikótínvara texta eða myndmál sem geti höfðað sérstaklega til barna og ungmenna, t.d. með myndskreytingum eða slagorðum, og þannig mögulega hvatt til neyslu nikótínvara, líkt og þegar gildir um rafrettur og áfyllingar fyrir þær. Verði þetta frumvarp að lögum verður sett reglugerð um leyfilegan hámarksstyrkleika nikótíns í nikótínvörur og verður við þá vinnu litið til þess hvaða áhrif nikótín getur haft á einstakling. Í því sambandi skal gæta að því að upptaka nikótíns úr vöru sé ekki meiri en fæst af leyfilegum hámarksstyrkleika í rafrettuvökva, milligrömm á hvern millilítra. Það er samkvæmt gildandi lögum um rafrettur og áfyllingar fyrir þær. Nikótínpúðar hafa náð töluverðri útbreiðslu á mjög skömmum tíma. Það er mikilvægt að sporna við því að börn og ungmenni hefji notkun og ánetjist nikótínvörum þar sem dæmi eru um að börn hafi orðið fyrir eituráhrifum eftir að hafa neytt nikótínvara eins og áður hefur verið nefnt. Einnig hefur nýleg rannsókn sýnt að einn af hverjum tíu nemendum í 10. bekk grunnskóla notar nikótínpúða og samkvæmt niðurstöðum úr framhaldsskólakönnun frá Rannsóknum og greiningu notar um þriðjungur framhaldsskólanema nikótínpúða. Því er lagt til samkvæmt þessu frumvarpi að óheimilt verði að selja nikótínvörur í skólum og á öðrum stöðum sem ætlaðir eru til félags-, íþrótta- og tómstundastarfs barna og ungmenna og á heilbrigðisstofnunum og á öðrum stöðum þar sem heilbrigðisþjónusta er veitt. Einnig að óheimilt verði að auglýsa nikótínvörur eða sýna neyslu þeirra í auglýsingum. Bann laganna við sýnileika vara á sölustöðum mun einnig ná til nikótínvara sem þýðir að slíkar vörur mega ekki vera sýnilegar viðskiptavinum á sölustöðum nema um sé að ræða sérvöruverslun. Notkun nikótínvara verður einnig gerð óheimil á tilteknum stöðum þar sem börn og ungmenni safnast saman, svo sem í skólum og öðrum menntastofnunum sem og í öðrum húsakynnum sem ætluð eru til dagvistunar og félags-, íþrótta- og tómstundastarfs barna og ungmenna. Í þessu frumvarpi eru lagðar til breytingar sem ætlað er að draga úr nýliðun og notkun barna og ungmenna á nikótínvörum og rafrettum og áfyllingum fyrir rafrettur. Nikótínvörur og rafrettur hafa notið mikilla vinsælda og er notkun þeirra útbreidd meðal barna og ungmenna. Á sama tíma og daglegar eða reglubundnar reykingar ungmenna hafa dregist saman hefur neysla þeirra á nikótínvörum og rafrettum farið vaxandi vegna innreiðar nýrra ávanabindandi nikótínvara á markað. Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að bragðefni, sérstaklega nammi- og ávaxtabragð, spili stóran þátt í því hversu vinsælar rafrettur eru meðal barna og ungmenna og rök falla til þess að telja megi að hið sama eigi við um vinsældir nikótínpúða hjá ungmennum. Þessi bragðefni eru jafnframt talin leiða til þess að notandi líti á vöruna sem hættuminni. Þá eru vísbendingar um að ungmenni sem reykja rafrettur færi sig síðar yfir í tóbaksreykingar. Því er talið að lýðheilsusjónarmið krefjist þess að gripið sé til aðgerða til að sporna við framangreindri notkun ungmenna á rafrettum og nikótínpúðum. Í því skyni er lagt til að óheimilt sé að flytja inn, framleiða og selja nikótínvörur og rafrettur sem innihalda bragðefni sem höfða til barna, svo sem nammi- og ávaxtabragð. Ekki er talið að gengið sé of langt með framangreindum takmörkunum því að eingöngu er verið að takmarka tiltekin bragðefni en hér er ekki verið að banna innflutning, framleiðslu eða sölu á nikótínvörum og rafrettum. Þær vörur munu því standa áfram til boða fyrir þá einstaklinga sem telja þörf á að styðjast við þær, til að mynda til að hætta tóbaksreykingum. Við þekkjum það, virðulegur forseti, að ýmsir hafa fært fram þau rök og jafnvel tekist að breyta neyslu Lagðar eru til breytingar á ákvæðum laganna um eftirlits- og valdheimildir eftirlitsaðila. Í því sambandi eru lagðar til breytingar sem kveða á um upplýsingaskyldu framleiðenda, innflytjenda og söluaðila og afhending sýnishorna vöru til að sannreyna innihald innihald og eiginleika hennar. Þegar ríkar ástæður eru til að ætla að brotið hafi verið gegn lögunum er nauðsynlegt að eftirlitsaðili geti lagt bann við áframhaldandi notkun, sölu og dreifingu og geti lagt hald á vörurnar og fargað þeim á kostnað handhafa þeirra. Jafnframt eru í frumvarpinu lagðar til breytingar á ákvæðum laganna um viðurlög. Nauðsynlegt þykir að viðurlagaákvæði hafi fælingarmátt og varnaðaráhrif. Í ljósi notkunar og eiginleika nikótínvara og rafrettna og hve ríka ábyrgð framleiðendur, innflytjendur og söluaðilar bera er lagt til að viðurlagaákvæði laganna verði skýrð og efld. Í því sambandi er þremur nýjum ákvæðum bætt við ákvæði um dagsektir, stjórnvaldssektir og kæru eftirlitsaðila til lögreglu. Þetta frumvarp var birt í samráðsgátt stjórnvalda og bárust umsagnir frá opinberum stofnunum, einstaklingum, framleiðendum, seljendum og hagsmunasamtökum. Var að miklu leyti tekið tillit til athugasemda sem bárust í gegnum samráðsgátt og er greint frá þeim breytingum í athugasemdum við einstakar greinar frumvarpsins í greinargerðinni.

en ég verð að segja að mér finnst það ganga of langt. Hér er vert að hafa í huga að um er að ræða vöru sem var búin til fyrst og fremst til að stemma stigu við neyslu tóbaks, sem allir eru sammála um að er miklu verra,

Einhverjum gæti þótt það vera nóg, börn mega ekki kaupa þessa vöru, en svo er ekki. Það er gengið mun lengra með takmörkunum á bragðefnum og öðru sem hafa með sjálfsákvörðunarrétt fullorðins fólks að gera fyrir utan atvinnufrelsi, stjórnarskrá o.fl. Ég vil því leyfa mér að spyrja, forseti:

efni. Tilgangur og meginmarkmið þessa frumvarps í lýðheilsu barna og unglinga er alveg skýrt. Að meginefni til er verið að gera hvað? Það er verið að setja lög um það að 18 ára geti hvorki selt né keypt þessa vöru. Finnst okkur það óeðlilegt? Ég er ekki viss um það. Ég held að þeir sem eru að höndla með þessa vöru kalli eftir slíkum reglum. Ég held að allir þeir sem sinna lýðheilsu barna og unglinga geti tekið undir að það sé skynsamlegt.

Það er byggt á því að það eru rannsóknir sem benda til að það höfði frekar til barna og unglinga. Svo getum við auðvitað velt því fyrir okkur að verið er að setja aðrar reglur sem takmarka aðgang barna og unglinga að þessu

er hægt að velja eftir bragði. Það er hægt að velja eftir ávaxtabragði og berjabragði og kaffibragði, lakkrís, mintu, sítrónu og öllu mögulegu. Svo þegar maður hakar við liðinn þar sem stendur bragðlaust

Það er virðingarvert að passa upp á börn og unglinga. Ég er þeirrar skoðunar að þegar við lítum til niðurstaðna Rannsókna og greininga, samfelldra rannsókna frá þeim síðan 1991, þá höfum við náð

Hefur hann djúpa sannfæringu fyrir málinu? Trúir hann því virkilega að hann hafi bæði ríkisstjórnarflokkana og allt þingið með sér í þeirri vegferð sem hann er lagður upp í?

að takmarka notkun. Get ég tekið undir með hv. þingmanni um að fræðsluhluti forvarnanna skipti líka máli, skipti miklu máli? Já, ég er sammála hv. þingmanni þar. Tel ég hins vegar að það regluverk sem við erum að leggja upp með hér sé góð umgjörð utan um sölu og framleiðslu og það að geta nálgast vöruna?

og frumvarpið sem átti að koma fram núna á þessu þingi og að þetta frumvarp hefði verið dregið til baka þannig að við gætum farið að ræða þau mál líka. Ég vona að þingnefndin sem fær þetta mál taki sér mjög langan tíma í það

Mér finnst ekki eðlilegt að grunnskólabörn labbi inn í búð og kaupi sér nikótín. Mér finnst það bara ekki eðlilegt. Finnst mér eðlilegt að það sé auglýsinga- og sýningarbann? Já, það finnst mér líka eðlilegt. Finnst mér eðlilegt að við séum að banna notkun þessara efna í grunnskólum,

sölu nikótínpúða til barna. Það er enginn sem hefur haldið því fram í þessum sal. Það er mjög eðlilegt og í raun sinnum við lýðheilsuvörnum barna einmitt með því að banna sölu nikótínvara til þeirra.

í þeim megintilgangi að takmarka notkun barna og unglinga. Það er frumvarpið eins og það liggur fyrir mér. En það eru auðvitað þarna atriði sem þarf að skoða í samhengi við það (Forseti hringir.) sem lagt er til í frumvarpinu og þetta umdeilda atriði varðandi bragðefnin.

Það þarf þá alla vega að breyta þessu frumvarpi töluvert til að ná fram raunverulegum vilja ráðherra sé þetta ekki hann. En rökin fyrir banni gegn reykingum á opinberum svæðum er náttúrlega skaðinn sem þær geta valdið þriðja manni, utanaðkomandi aðila, með óbeinum reykingum og sá skaði er úr sögunni með nikótínpúðum. En þetta bann við ávaxtabragði fær mig til að velta fyrir mér:

hæstv. heilbrigðisráðherra gengur gott eitt til. Markmiðið er göfugt en leiðin er galin. Að ætla að banna mér, sem notaði lakkríspúða til að hætta að reykja eftir að hafa prófað íslenskt neftóbak, neftóbak, að kaupa það til að vernda börn er langsótt, svo að vægt sé til orða tekið. En ég skil mjög vel hugmyndina, löngunina og þrána eftir betri lýðheilsu og eftir betri stöðu og betri heilsu barna. Þetta er bara ekki leiðin. Ég segi eins og einhver af þeim þingmönnum sem hér töluðu á undan mér,

um kjarnann sem birtist í markmiðunum með frumvarpinu, bæði er varðar regluverkið utan um að höndla með þessa vöru og eftirlitið með henni, að hún sé í lagi og verið sé að selja það sem sagt er að verið sé að selja, það verði hér íslenskar merkingar á umbúðum sem segi okkur til um alvarleika vörunnar, fylgst sé með því hvaða nikótínmagn sé í vörunum og við séum alveg fyllilega meðvituð um það.

Það getur orðið seinni tíma mál en þessi leið var farin með rafrettur og áfyllingar. Ég heyri líka að þetta er umdeildasta atriðið í þessu enda er mjög vandmeðfarið að fara að skilgreina bragðtegundir. Ef við ætlum

til að skoða sérstaklega þetta ákvæði. Ég er ekki sannfærður um að þetta sé leiðin. Ég er raunar gagnstætt sannfærður um að þetta er ekki leiðin. Við eigum hins vegar, eins og ráðherrann vill ná fram með frumvarpinu, auðvitað að banna sölu á þessum efnum til barna. Þar gegna söluaðilar lykilhlutverki. Foreldrar, kennarar, íþróttaþjálfarar og allir þeir sem vinna með börnum gegna þar miklu hlutverki. En ég endurtek: Ég hvet ráðherra til að finna aðra leið að settu marki því að markmiðið er gott.

Það er að sjálfsögðu lýðheilsusjónarmið að tryggja að fólk hætti að reykja. Sem betur fer hefur margt breyst, ekki bara á síðustu áratugum heldur jafnvel á síðustu árum.

það sé vanabindandi en það sé hins vegar mun minna skaðsamt en önnur efni sem þar finnist. Þeir sem nota tóbak verði hins vegar að neyta þeirra efna með nikótíninu,

hvaða áhrif nikótínið hefur. Það hefur örvandi áhrif á líkamann. Og já, það getur verið banvænt ef þú tekur sem samsvarar 50 mg af því. Bara svona til að gefa ykkur hugmynd þá eru það um 50 sígarettur,

vísindalegu gögn og rannsóknir lægju að baki því að nikótín væri skaðlegt og þau fjarlægðu þær setningar af sínum heimasíðum. Það er margt gott í frumvarpinu en ég held að það sé nokkuð ljóst að vinsælasta grein dagsins í frumvarpinu er b-liður er b-liður 9. gr., það sem stendur, með leyfi forseta: „Óheimilt er flytja inn, framleiða og selja nikótínvörur og rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur sem innihalda bragðefni sem kunna að höfða til barna, svo sem nammi- og ávaxtabragð.

en þar stendur: „Rannsóknir sýna að bragðefni, sérstaklega nammi- og ávaxtabragð, spili stóran þátt í því hversu vinsælar rafrettur eru meðal barna og ungmenna

nikótínpúða heldur eru færð rök fyrir því, af því að sýnt er að þetta hefur gert það vinsælla hjá börnum að nota rafrettur.

Unglingarnir í dag, þegar þeir prófa áfengi, fá þeir sér ekki vodka í kók, þeir prófa eitthvað sem er með ágætisbragði.

og sjá hve margir hv. þingmenn fara út að reykja. Ekki mjög margir, þeir eru einna helst af elstu kynslóðinni. En hversu margir hér inni nota nikótínpúða? Ja, það væri gaman að gera fyrirspurn um það. Ég veit bara ekki hvernig ég get spurt alla þingmenn. En ég get alveg fullyrt að það er vel yfir helmingur hér. Það er nefnilega þannig, eins og hv. þingmaður sagði hér áðan, að þetta hefur hjálpað fólki til að hætta að reykja. Nikótínpúðarnir, samkvæmt tölfræði frá Noregi og Svíþjóð, leiða ekki til þess að fólk fari að nota rafrettur eða fari að reykja þvert á móti heldur það sig við nikótínpúðana.

Hvað er gott lýðheilsulega versus það hvað er of mikil forræðishyggja.

Ætlum við að banna allar sykurvörur af því að þær eru slæmar? Eða eigum við að banna te með ávaxtabragði af því það er koffín í því sem er líka ávanabindandi? Ég ætla ekki einu sinni að fara út í bragðtegundir af orkudrykkjum. En ég fletti því upp á

að setja fjármagn í fræðslu, að tækla aðgengi eins og gert er í mörgum öðrum greinum þessa frumvarps og einnig að herða þau göt sem eru í því hvernig auglýsa má þessa vöru. Daglega sjáum við auglýsingar frá innflutningsaðilum og söluaðilum vegna þess að þeir auglýsa ekki endilega vöruna sjálfa

Ég skil vel þá meiningu sem er á bak við margt í þessu frumvarpi. Það er margt gott í því, alls ekki misskilja það, hæstv.

gegn því að fólk sé að reykja, gegn því að fólk sé að ánetjast tóbakinu í stað þess að fara í forræðishyggju sem gengur út á að hægt sé að banna ákveðnar tegundir, bara af því að okkur finnst þær ekki viðeigandi.

og að við fáum þá áfram að njóta mismunandi vara með hinum ýmsu bragðtegundum sem fyrirfinnast.

Það er stundum talað eins og sumar þjóðir hafi það þannig að það er allt bannað sem ekki er leyft, aðrar kjósa að hafa allt leyfilegt sem ekki er beinlínis bannað. Við erum að reyna að feta einhverja stigu sem við sem þjóð fellum okkur við. Hér er talað um brögð og hér tel ég að krókur á móti bragði þurfi hugsanlega til að koma. Ég er alveg sammála því að við eigum ekki að vera að ala upp ungfíkla hér ef mögulega verður rönd við reist. Við eigum heldur ekki að fara að þrengja þannig að fullorðnu fólki að það geti hvorki fengið sér ávaxtabjór eða ávaxtagos eða hvað sem það nú væri. Ég held að hæstv. ráðherra verði ekki sakaður um að að hlusta ekki. Hann situr hér og hlustar og meðtekur og ég held að við eigum að vera þakklát fyrir að hann vonandi tekur með sér heim í ráðuneyti það sem hér hefur verið sagt og bent á og sömuleiðis að velferðarnefnd muni lagfæra þetta.

Ég bendi á þann gríðarlega árangur sem við náðum í því að sporna við reykingum. Íslendingar voru stórreykingarmenn á öllum aldri þar til fyrir örfáum árum.

Unga fólkið vill ekki stunda það sem þykir púkalegt. Hann talaði um hvernig æðaþrengsli verða til við reykingar og slagorðið Reykingar drepa tittlinga (Forseti hringir.) virkaði

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Jú, ég held að það sé nákvæmlega málið, að við eigum að blanda saman góðum forvörnum og fræðslu

fyrir yngri en 20 ára af því að það var bannað og fólk sóttist í áfengið af því að það var bannað. Það hefur líka sýnt sig að þar sem hlutirnir eru ekki bannaðir oft neyslan á þeim. Við gerðum góða hluti með tóbakið. Við erum eflaust að gera góða hluti með margt annað.

að tala við börnin, gefa þeim réttu ráðin, réttu fyrirmyndirnar frekar en að sekta þau fyrir að gera það sem má ekki eða kaupa það sem má ekki.

að þér fjarstöddum, í samtali að leiðin áfram er sumsé að tálga horn og klaufir af þessu frumvarpi, að gera það þannig að við getum fellt okkur við það hér í þessum sal, að draga úr forræðishyggjunni en láta megintilganginn, þ.e. að sporna við fíkn barna, halda áfram með öflugri vitundarvakningu sem höfðar til ungs fólks og bendir á að neysla efna af þessum toga er bæði hættuleg heilsu og kannski fyrst og fremst ekki töff,

Það er hægt að gera mjög snjallar sjónvarpsauglýsingar sem höfða til ungs fólks á öllum aldri og sporna við þessari neyslu. Mér er eiginlega ofboðið að sjá þessar sjoppur spretta upp úti um allan bæ. Það er bersýnilega þarna eitthvert trend sem hefur náð að blómstra. Í þessu samhengi held ég að við ættum líka í framhaldi af þessum hlutum að taka upp umræðu um

hlutverk okkar hér á Alþingi að taka við frumvörpum frá framkvæmdarvaldinu og laga þau til þannig að við séum sátt við þau. Það væri nú gott ef við þyrftum ekki alltaf að vera að laga mikið af þeim. En því miður gerist það og ég held að í þessu ákveðna frumvarpi séu ákveðin atriði sem mega fara betur.

Það þarf einmitt að laga bæði þetta og eins það sem bent var á í andsvörum við hæstv. ráðherra áðan, skilgreininguna á því hvar megi selja, að þetta séu menntastofnanir, að það sé ekki verið að banna þetta í háskólunum þar sem fólk sem hefur aldur til þess

Mikið er gert úr því að frumvarpinu sé ætlað að auka öryggi notenda á nikótínvörum og sérstaklega horft til barna í því ljósi en öðrum grundvallarspurningum um afskipti ríkisins af neysluvenjum fullorðins fólks er ekki svarað með fullnægjandi hætti. Frumvarpið ber þess merki að nálgast eigi vörurnar eins og um tóbaksvörur sé að ræða sem ekki er ástæða til. Neysla tóbaks hefur dregist verulega saman á síðustu árum og má m.a. þakka þann góða árangur fjölbreyttu úrvali nikótínvara sem innihalda ekki tóbak. Í greinargerð með frumvarpinu er því haldið fram að þessar nýju reglur muni ekki eyðileggja þann árangur sem náðst hefur og segir, með leyfi forseta: „Mikið og öflugt forvarnastarf um skaðsemi tóbaksreykinga og vitundarvakning fólks um skaðsemi tóbaks hefur ekki síður skilað sér í að fólk ákveði að láta af tóbaksneyslu.“ Væri þá ekki eðlilegra, áður en gripið er til verulega íþyngjandi reglna, að láta reyna á almennilegt forvarnastarf í þágu barna og ungmenna áður en við leyfum þessari gegndarlausu forræðishyggju að grípa inn í hvaða vörur fullorðið fólk neytir? Mér finnst þetta ódýr leið til að leysa þann vanda sem neysla barna á nikótínvörum er. Frumvarpið kveður svo á um bann við afhendingu og sölu til einstaklinga undir 18 ára. Hér í þessum sal hefur enginn gert athugasemd við þetta. Væri ekki líklegt að hér yrðu mjög fjörugar umræður eins og raun ber vitni ef þetta væri eina markmið frumvarpsins? Nei, frumvarpið gengur svo margfalt lengra.

að mínir fyrirvarar snúast ekki um andstöðu við fyrrgreint bann heldur hvernig frelsi fullorðinna einstaklinga og stjórnarskrárvarið atvinnufrelsi er tjóðrað niður. Auk þess er bara fullkomlega eðlilegt og mikilvægt að við á þinginu eigum samtalið um hversu mikil afskipti ríkið eigi að hafa af almennum borgurum og neyslu þeirra á hinum ýmsu vörum. Hvenær ætlum við að ræða þetta og svara þeim spurningum hvert hlutverk ríkisins er á neyslu almennings? Skorður eru settar í frumvarpinu á markaðssetningar og munu nikótínpúðar falla undir ákvæði núverandi laga um rafrettur, svo sem um auglýsingabann og sýnileikabann á sölustöðum.

Slíkt bann yrði því alltaf tilgangslaust og aðeins til þess fallið að draga úr auglýsingatekjum íslenskra fjölmiðla sem þegar standa höllum fæti. Við ættum því öllu heldur að stefna að því að afnema bann við áfengis- og tóbaksauglýsingum þar sem það þjónar ekki lengur tilgangi sínum

sem kunna að höfða til barna, svo sem nammi- og ávaxtabragð. Engin frekari útlistun er á því hvað kunni að falla þar undir og er slíkt mat háð huglægum mælikvörðum sem liggja ekki ljósir fyrir. Frumvarpið kveður hins vegar skýrt á um bann við afhendingu og sölu nikótínvara til einstaklinga yngri en 18 ára og bann við nammi- og ávaxtabragði myndi því fyrst og fremst hafa áhrif á og takmarka úrval sem stendur fullorðnum einstaklingum til boða, eins og ég sagði áðan. Stöldrum aðeins við hérna. Af hverju má fólk sem náð hefur lögaldri ekki velja vöru sem er bragðgóð? Áfengir drykkir og gosbjórar eru margir með góðu ávaxtabragði og engum dettur í hug að banna þá.

Slíkar vörur eru líka grímulaust markaðssettar fyrir börn, beinlínis. Virðulegi forseti. Erum við ekki komin of langt í forræðishyggju hér? Svo finnst mér líka nauðsynlegt að gera greinarmun sérstaklega á nikótínpúðum og t.d. sígarettum og vindlum sem hafa óumbeðin áhrif á heilsu annarra en þeirra sem neyta þeirra, sem er fullorðið fólk.

Hann getur valdið efnaskiptakvilla í líkamanum, sykursýki, hjarta- og æðasjúkdómum og svo má lengi telja, haft veruleg áhrif á lífsstílssjúkdóma sem eru gífurlegt vandamál sem við stöndum frammi fyrir að muni versna töluvert þegar fram í sækir. Þess vegna langar mig til að skapa smá umræðu um það. Hvernig værum við að ræða þetta mál ef til stæði að banna sykur með ávaxtabragði?

Það er auðvitað göfugt markmið að sinna lýðheilsu allrar þjóðarinnar og fara í einhvers konar baráttu gegn sykurneyslu en ég held að það sé einmitt leiðin, ekki bannið heldur forvarnastarfið. Mér finnst það alltaf eiga að vera leiðarljós okkar þegar við erum að kljást við ný vandamál, nútímavandamál, að við þurfum að fræða betur. Við þurfum að eiga samtalið við börnin okkar og unglingana okkar

að við getum náð þeim árangri sem hæstv. ráðherra vonast eftir að ná með frumvarpi sínu með sterkari og betri forvörnum. Við getum dregið úr neyslu ungmenna á skaðlegum vörum, sama hvort það er sykur, áfengi, tóbak eða annað, með því að færa forvarnastarfið nær heimilum og skólum.

og förum yfir þetta, að við séum sammála því að forvarnirnar séu leiðin og það að markmið frumvarpsins, sem er að vernda börn og unglinga, sé gott en leiðirnar séu galnar.

Forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir eldmóðinn í ræðunni og ég vona svo sannarlega að við förum ekki að banna súkkulaði með rúsínum. Hér er frumvarp sem ætlað er að tryggja lýðheilsu. Hér er verið að fjalla um rafrettur og nikótínpúða. En mín spurning er sú: Ef við getum búið okkur til reglur í kringum það hvar og hvernig megi selja nikótínpúða og rafrettur erum við þá ekki bara komin með ágætisdrög að því hvar og hvernig megi selja áfengi? Það er enginn sem leggur það til hér að þessar vörur séu bara seldar af Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins. Það hefði kannski verið ágætisforvarnaleið vegna þess að enginn undir 18 ára aldri vill láta sjá sig inni í þeirri búð. En ég spyr:

halda utan um sölu á efnum og nota það til að búa til frumvarp um sölu á áfengi og gefa hana frjálsa? Mig langaði að vita hvað hv. þingmanni fyndist um það.

Myndum við fara þá leið sem við erum að fara í dag með áfengi ef verið væri að finna það upp núna? Mér finnst það vera góð spurning sem við ættum að spyrja okkur oftar þegar við erum að setja regluverk utan um hluti og neysluvörur, hvort þær reglur sem eru gildandi í dag passi við það samfélag sem við lifum í núna. Eins og bara með áfengisverslunina. Það er áhugavert að pæla í því í samhengi við þetta sérstaka frumvarp. Við höfum frumvörp sem liggja fyrir í þinginu sem eru skref í réttu áttina. Ég myndi alltaf vilja ganga lengra en það er eins og með varnarlínuna sem við töluðum um áðan, að þú tekur eitt skref og þá gengur þú lengra. Það er eins með þessa múra sem við erum að reyna að brjóta niður. Við þurfum kannski bara að ná einum steini úr til þess að geta tekið alla hina líka. Ég er svolítið spennt fyrir þeirri vegferð sem við erum á í því og finn miklu meiri stuðning í samfélaginu við að við förum aðeins að opna meira

áfengi hvar að við hugsum út í það af hverju aldurstakmarkið þar er tveimur árum hærra en lögræðisaldur. Fyrst við erum farin að tala um valkost á því að geta keypt það sem við viljum þar sem við viljum þá er athyglisvert að hafa í huga að í gær dró hæstv. heilbrigðisráðherra til baka frumvarp um neysluskammta ávana- og fíkniefna á sama tíma og t.d. ýmis fylki í Bandaríkjunum hafa verið að setja nákvæmlega svona lög í kringum um það hvernig hægt sé

hæstv. heilbrigðisráðherra hafði dregið frumvarp sitt til baka. Þetta er klárlega heilbrigðismál sem mér finnst vert að við ræðum í þinginu og hefði viljað sjá stjórnarfrumvarp þess efnis.

Þess vegna flutti ég þessa ræðu um þetta tiltekna frumvarp sem um ræðir í dag, af því að það gengur allt of langt og við erum að ganga allt of langt. Þar af leiðandi finnst mér við vera að fara í vitlausa átt. Við erum ekki að fara í átt að frjálslyndi og frelsi og umburðarlyndi sem mér finnst að ætti að vera markmiðið.

vel þær efasemdir sem ég hef um þetta frumvarp. Ég ætla svo sem ekkert að nota orðið efasemdir í því samhengi, ég er bara mjög einbeitt á móti alls konar hlutum sem þarna eru og ætla að koma betur inn á það á eftir. En

Það má bara hafa þær til sýnis eða í útstillingu inni í sérverslunum þar sem börn og ungmenni eiga ekkert erindi vegna þess að þau fá ekki afgreiðslu þar. Þannig að maður veltir fyrir sér: Þótt þetta ákvæði hljómi afskaplega vel og hafi göfugan blæ yfir sér, er ekki verið að ganga allt of langt þarna líka? Er ekki verið að gefa okkur einhver hughrif um að

að setja þetta svona fram. Það að setja reglugerð um útlit og umbúðir svo það höfði ekki til barna er auðvitað bara háð huglægu mati á þessum mælikvörðum sem liggja ekki fyrir.

Mér finnst við alltaf hafa miklu betri leiðir og það er talað um betri leiðir í því að bæta lýðheilsu ungmenna og barna. Af hverju fetum við ekki þá

vel var farið yfir það að það geti verið sakleysislegt að hleypa einhverju í gegn af því að það skipti kannski ekki svo miklu máli í einhverju heildarsamhengi, en við erum þá kannski komin á þann stað að við erum þá að búa til fordæmi fyrir íþyngjandi löggjöf annars staðar.

Getur hún upplýst okkur um afstöðu þingflokks Sjálfstæðisflokksins til þessa máls og hversu mikið það hefur verið rætt á vettvangi þingflokksins og hvort við eigum von á því að sá flokkur sem kennir sig mikið við frelsi einstaklingsins

Herra forseti. Ég þakka síðara andsvarið. Já, ég get bara svarað þessu mjög þægilega: Við höfum gert fyrirvara við málið.

rafrettur, þess efnis að bætt verði við víðtækum takmörkunum á innflutningi, sölu og neyslu nikótínpúða. Tilgangurinn og markmiðið er að draga úr neyslu ungmenna á nikótínvörum. Það er góðra gjalda vert.

Við viljum trúa því svona almennt að við búum við einstaklingsfrelsi svo lengi sem athafnir okkar valda ekki öðrum skaða. Víða er þó stutt í forsjárhyggjuna og viljann til að hafa vit fyrir öðru fullveðja fólki. Ég vil meina að hið margumrædda bann við ávaxtabragði á annars skaðlegum nikótínpúðum falli þar undir. Vert er í því samhengi að minna á að þó svo að nikótínpúðar séu skaðlegir heilsu fólks þá eru þeir ekki jafn skaðlegir og krabbameinsvaldandi reykingar eða tóbakspúðar. Það er grundvallarmunur á hugmyndafræði forsjárhyggju og hinni sem eðlileg er í samfélagi frjálsra einstaklinga. Eðlileg nálgun er að frelsi sjálfráða fullorðins fólks sé upphafsskrefið, að frelsi til athafna sé almennt en þörfin á lögbundnum takmörkunum sé skoðuð ef líklegt er að tilteknar athafnir valdi öðrum skaða. Og hér eru lykilorðin „öðrum“ og „skaða“. Ef lög eru síðan sett er líka mikilvægt að takmarkanirnar gangi ekki lengra en nauðsynlegt er til að draga úr hættunni.

Andstæðan við þessa hugmyndafræði gengur einmitt út á að einstaklingnum sé ekki treystandi. Við fulltrúar í þessum sal og víðar þurfum að standa vörð um frelsi einstaklingsins. Við erum hér, nota bene, að ræða frelsi fullorðins, sjálfráða fólks. Hversu langt má ganga í skerðingum á því til þess að vernda lýðheilsu barna og hvernig væri hægt að bregðast við og vernda þá lýðheilsu með öðrum hætti, með öðrum og vægari aðgerðum?

háskólum landsins. Þó svo að minn skilningur á frumvarpinu sé slíkur að það myndi fela í sér slíkt bann er ég glaður að heyra að vilji ráðherrans er að bæta úr því innan nefndarinnar ef þörf er á.

sem er ekki jafn mikið fagnaðarefni. Hæstv. ráðherra nefndi líka að rannsóknir sýni fram á að nikótín hafi áhrif á framheilann sem er að þroskast til 25 ára aldurs. Ég ætla bara að nota þetta tækifæri hér til að halda því fram að fólki yfir 18 ára aldri eigi að vera heimilt að viðhafa hegðun sem hefur áhrif á framheila ef það kýs. Það er bara mín bjargfasta trú. Ég set við þessa fullyrðingu tvo fyrirvara. Annars vegar það að í raun er margt fleira sem hefur áhrif á framheila fólks,

Hinn fyrirvarinn er sá að þó svo að ég styðji rétt fólks á milli 18 og 25 ára til að hafa áhrif á framheilann í sér með notkun nikótíns þá hvet ég engan til þess. Þar komum við kannski að kjarna málsins sem eru forvarnir. Forvarnir skipta öllu máli

Þetta er bara grundvallarstoð í samfélagsuppbyggingu og heimspeki vestrænna þjóða frá árinu 1783, á að giska.

vandlega. Ég geri líka fastlega ráð fyrir því að í nefndarvinnunni verði þessi sjónarmið dregin fram og rædd að fullu.

þess að það er grundvallaratriði til að lög virki að allt sem þau segja sé skýrt og vel skilgreint. Hér hefur verið talað um nammi- og ávaxtabragð, dálítið dálítið meira um ávaxtabragðið en nammibragðið af því að nammibragð er eiginlega enn opnari tékki. Í Harry Potter bókunum eru fjölbragðabaunir Berti Botts. Þær eru ekki bara skáldskapur, það er hægt að kaupa þær úti í búð í dag og í þeim pökkum er baun með moldarbragði sem er einmitt bragðið af íslenska neftóbakinu.

það er vara sem er alveg eins og tóbak að öðru leyti en því að hún inniheldur ekki tóbakstrefjarnar. Hún inniheldur virka efnið úr tóbaki. Ef ég væri Philip Morris eða einhver álíka skíthæll myndi ég sjá mér leik á borði og láta reyna á það fyrir dómstólum hvort það gangi að — nei, ég myndi væntanlega ekki gera það því að ég væri að skjóta mig í fótinn. En gengur upp að banna ávaxtabragð í þessari nikótínvöru en leyfa mentólsígarettur sem er önnur nikótínvara sem er skilgreind út úr þessum lögum?

sem þýðir að þegar ráðherra er falin heimild til að útfæra bann þá þarf að vera skýrt kveðið á um það í lögum hvert umfang og efni bannsins er. bannsins er. Nú er ég ekki dómstóll, en tilfinning mín við lesturinn á þessu er að þetta sé afar víðtæk heimild sem lagt er til að löggjafinn feli hæstv. ráðherra. Það þarf þá bara að skoða það sérstaklega við frekari meðferð málsins. Varðandi hina spurninguna og mentólsígarettur hefur náttúrlega áður komið til umræðu að banna mentólsígarettur og ég er hræddur um að það standi til að banna að myntubragð af nikótínpúðum í þessu í þessu frumvarpi. Aftur á móti myndi bann á mentólsígarettum ekki gera nokkurn skapaðan hlut fyrir lýðheilsu ungmenna. Það myndi gera stórkostlega hluti fyrir lýðheilsu kvenna, 65 ára og eldri, sem ég þori að fullyrða að sé stærsti hópur kaupenda á mentólsígarettum á landinu. En auðvitað þarf að viðhafa rosalega vönduð vinnubrögð þegar við erum að setja lög og passa að það séu ekki gloppur í þeim og það sé ekki verið að færa ráðherra einhvers konar vald til lagasetningar til að útfæra bönn sem síðan reynist ekki stoð fyrir þegar á reynir.

ítrekuðum andsvörum að það væri mjög vandmeðfarið að skilgreina, það væri vandasamt að draga línu í sandinn, það væri ekki skýr lína hvaða bragðefni höfðuðu til barna og ungmenna og hver ekki. Treystir ráðherra sér yfir höfuð til að skilgreina í reglugerð með þeirri heimild sem lagt er til að setja í lög hér? Ég fékk það ekki á tilfinninguna eftir að hafa hlustað á andsvör hér fyrr í kvöld. Þá Þá kemst ég ekki hjá því að nefna annað mál þar sem ráðherra átti erfitt með að skilgreina hluti, þar sem ráðherra fannst svo erfitt að skilgreina hugtakið neysluskammt, að hann ákvað að taka frumvarp um afglæpavæðingu úr umferð og setja í hendur starfshóps að skilgreina neysluskammt vímuefna. Hver er munurinn hér? Hérna stendur ráðherra uppi í pontu og segir bara eins skýrt og ráðherrar geta sagt: Heyrðu, ég bara hef ekki hugmynd um hvernig á að gera þetta.

en spurningarnar fundust mér vera sanngjarnar. Við þurfum að vera viss um að skilgreiningar ráðherra á þeim þeim heimildum sem honum eru veittar í lögum liggi fyrir þegar lögin eru samþykkt. Frumvarpið sem við höfum hér til umræðu er nefnilega með nokkrum slíkum matskenndum

að skaða sig ótakmarkað svo lengi sem það veldur ekki öðrum tjóni. Aðeins varðandi þessar reglugerðarheimildir. Við verðum að treysta því að þegar lögin eru samþykkt, að fólk sem les lögin viti rétt sinn, það geti lesið lögin og byggt rétt á því, vitað rétt sinn og skyldur á grundvelli þess hvað stendur í lögunum. Hér erum við að ræða frumvarp sem hefur áhrif á stjórnarskrárvarinn rétt fólks til atvinnufrelsis.

Það koma ofboðslega oft upp mál þar sem við sjáum það sem okkar hlutverk að reyna að stýra hegðun fólks með einhvers konar boðum og bönnum. Sérstaklega þegar kemur að neyslu og þá sérstaklega þegar við erum að tala um neyslu, þessa svona grundvallar

Mig langaði aðeins að heyra frá hv. þingmanni hvernig hann lítur á okkar hlutverk þegar kemur að lýðheilsu og neysluhegðun fólks, fræðsla og forvarnir eða boð og bönn, hvað er að virka best?

Ég óttast það, verði þetta frumvarp óbreytt að lögum, að nikótínpúðarnir verði verði síður fyrir valinu, muni falla neðar í röð fólks sem er háð nikótíni yfir þá vöru sem það kýs að nota og að fleiri munu sækja í skaðlegri vörur á borð við rafrettur og sígarettur.

með því að hafna þessu frumvarpi eins og það lítur út núna. Það er okkar hlutverk, að mínu mati fyrst hv. þingmaður spyr, að við eigum að standa vörð um frelsi fólks, hagsmuni og velferð.

þáttum verði það samþykkt óbreytt. Þannig að mér finnst, eins og ég hef sagt áður, gott að við séum að ræða þetta mál vel.

Fer þetta á svarta markaðinn? Ef við bönnum t.d. mentólsígarettur, er fólk þá að fara að smygla inn einhvers konar mentólvökva sem það hellir sjálft í tóbakið og blandar og þurrkar og rúllar sér? Hvernig getum við þá haft eftirlit með

Svo er annað og það snýr að því hvaða áhrif það hefur að setja lög sem við vitum að fólk mun ekki fylgja. Erum við ekki bara grafa einhvern veginn undan löggjafanum með því að setja lög sem við vitum að fólk mun brjóta?

snert dálítið mikilvægan hlut þegar hún talaði um löggjafarvaldið og að stýra fólki. Ég held að ríkisvaldið geri almennt of mikið af því að reyna að stýra fólki, reyna að stýra hegðun fólks. Ég held að það geti oft verið skaðlegra samfélaginu og einstaklingnum en hitt.

og sækir í þá? Við getum ímyndað okkur að það skapist markaður fyrir einhvers konar bragðbæti, bragðbætandi olíu sem fólk dýfir bragðlausu pokunum sínum ofan í ég veit það ekki — þar sem erfiðara væri að hafa eftirlit með innihaldinu en í þeirri vöru sem er nú þegar regluverk og lagaumgjörð fyrir.

hvort þetta sé eina leiðin sem er fær til að takmarka skaðann, hvort þetta sé rétta leiðin og hvort við getum náð markmiðinu, eins og raunverulega markmiðið er í þessu frumvarpi, að draga úr skaðlegri hegðun ungmenna, bæta lýðheilsu ungmenna,

breyta lögum til þess að þau hafi rétt á því að vinna á landinu. Ég hlakkaði til, hafandi mikinn áhuga á þessum málum, þegar ég heyrði í morgun að á þinginu í dag hefði verið dreift frumvarpi til laga um breytingu á lögum um atvinnuréttindi útlendinga. En aldeilis ekki. Hér er um að ræða breytingu á þessum lögum sem varðar einstaklinga sem flytjast til innan viðskiptafyrirtækis. Hér er búið að taka út úr frumvarpi

ekki ákvæðið sem hæstv. ráðherra hefur orðið tíðrætt um undanfarið að sé einna brýnast að breyta núna. Hver ætli ástæðan sé fyrir þessu? Þetta er alveg makalaust. að sneiða svo snilldarlega fram hjá því sem skiptir mestu máli að koma með til þingsins að það er ótrúlegt. Hér hafa bæði fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna í ríkisstjórn talað um að brýnt

að taka þessi ákvæði upp í sérfrumvarpi en ekki hið brýna ákvæði sem heimilar flóttafólki frá Úkraínu að vinna þrátt fyrir að fá ekki það dvalarleyfi sem því ber,

Ég spyr: Ætlar hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra að taka þátt í þessu og leyfa hæstv. dómsmálaráðherra að leggja fram frumvarp um breytingar á lagabálki sem heyrir undir hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra til að geta komið sínum mannréttindabrotum að og komið þeim í gegnum þingið í þúsundustu tilraun?

hvernig farið er með þingið hvað varðar stefnumál eða í raun skort á stefnumálum ríkisstjórnarinnar sem rata inn í einhverjum bútum fram og til baka, ef þau gera það yfirleitt. Orð eins ráðherra eru kaffærð af öðrum ráðherrum og atriði sem margir kalla eftir hjá einum ráðherra birtast síðan ekkert á þinginu

Og þá eru hinir flokkarnir í meiri hlutanum bara lens með að geta lagt fram mál. Þetta hefur rosalega mikil áhrif á störf þingsins. Við fáum allt í bútum. Það er ekkert samhengi og það kemur niður á þingstörfunum.

Herra forseti. Talandi um þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar er kannski rétt að benda á að þetta frumvarp, sem félags- og vinnumarkaðsráðherra leggur fram, er ekki á þeirri þingmálaskrá sem þó var kynnt upp á nýtt

Og það er ekki gert hér, það á að eftirláta öðrum ráðherra að gera það til þess að geta nýtt ferðina til að níðast á öllum öðrum flóttamönnum sem koma hingað til lands, hér um bil. Með frumvarpinu sem var dreift í dag er félags- og vinnumarkaðsráðherra að vinna skítverk fyrir dómsmálaráðherra, hann er orðinn samsekur honum í ógeðinu sem er fram undan í flóttamannamálum. Það er ljótt.

við að tala um mjög hættulega vöru? Nei, hún er ekki mjög hættuleg en hún getur auðvitað verið skaðleg. Hún er minna hættuleg heldur en margar aðrar nikótínvörur þar sem fylgja önnur efni úr tóbaki og þess háttar,

Við myndum væntanlega frekar vilja að unglingurinn okkar væri að nota nikótínpúða heldur en að þamba úr vodkaflösku. Þá vaknar auðvitað spurningin: Af hverju erum við að ganga lengra í þessari löggjöf heldur en við gerum að mörgu leyti með áfengið?

Þá veltir maður því fyrir sér af hverju við göngum svona langt þegar kemur að nikótínpúðum. Ég fæ ekki séð að það séu nein rök

Þess vegna held ég að það megi alveg segja um þetta eins og svo margt annað að leiðin til heljar er vörðuð góðum ásetningi. held að allir séu sammála um það að heilbrigðisráðherra gengur gott eitt til með því að flytja þetta mál og auðvitað er eitt og annað í málinu sem er mjög auðvelt að styðja og þegar við höfum meginmarkmiðið í huga, að vernda heilsu barna okkar og ungmenna, við auðvitað öll tilbúin til að gera eitt og annað til að ná því markmiði. En við hljótum alltaf að velta fyrir okkur þessari grundvallarspurningu, hvort við séum að ganga lengra heldur en í raun og veru þurfi. Það verður eiginlega að segjast eins og er að eiginlega allt sem sagt hefur verið hérna í umræðunni

þá séu menn í raun og réttu nánast að banna nikótínpúða alfarið. Það eru ekkert rosalega margar tegundir sem þá verða eftir. Þetta finnst mér ekki gott. Við hljótum að leita allra leiða til að koma í veg fyrir að börn og ungmenni kaupi þetta. En við hljótum að geta leyft fullorðnu fólki að nota þessar vörur, einkum og sér í lagi vegna þess að það er alveg augljóst að þær hafa heldur betur grafið undan markaðsstöðu mun hættulegri vara eins og við vitum. Þetta er eitt af því sem ég myndi vilja gera alvarlegastar athugasemdir við. Mér finnst mjög brýnt að þetta fari út úr þessu frumvarpi og verði ekki með þegar málið kemur úr velferðarnefnd og ég vona að það verði þannig. Það er gott til þess að vita að að stærsti stjórnarflokkurinn hefur gert alvarlega fyrirvara við málið, ekki síst þetta atriði hafi ég skilið umræðuna rétt hérna áðan. Síðan getum getum við auðvitað velt fyrir okkur, af því að við erum að tala um þetta sem vöru, þetta er neysluvara: Er þetta hættulegra heldur en orkudrykkir? Sterkir orkudrykkir sem sem eru til sölu í búðum og fást meira að segja hér í matsal Alþingis? Eru nikótínpúðarnir hættulegri en það? Ég er ekki svo viss. er ekki svo viss. Mér finnst þetta bjóða upp á innra ósamræmi í því hversu langt við ætlum að ganga þegar við veltum fyrir okkur heilsu barna og ungmenna og síðan því hvað er eðlilegt að fullorðið fólk geti gert þegar það velur sér sjálft neysluvörur. Svo ég árétti það: Það er margt varðandi markmiðin og hugsunina í frumvarpinu sem er gott og ég ætla að að gefa hæstv. heilbrigðisráðherra það að honum gengur gott eitt til. En ég gat þó ekki varist þeirri hugsun áðan þegar ég heyrði hæstv. heilbrigðisráðherra svara hér í andsvörum að hann ætti sjálfur svolítið erfitt með þetta skilgreiningarvald sem honum er falið og verður sett í reglugerð samkvæmt þessu frumvarpi. Þetta er nákvæmlega málið. Við erum að búa til einhvers konar regluverk sem verður alveg ótrúlega erfitt og tyrfið að fara í gegnum. Og af hverju ættum við að vera með fólk á launum í ráðuneytinu eða í Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, sem á líka að láta þessi mál til sín taka þegar kemur að því að veita leyfi og samþykkja sölu á þessu,

Síðan vil ég líka í sjálfu sér gera athugasemd við það að það verði óheimilt að hafa á umbúðum þessara vara, t.d. nikótínpúðunum,

myndskreytingum sem oft eru á dósunum og mönnum finnst þetta kannski ekki vera neitt stórmál og kannski er það ekki neitt, en mér finnst þetta bara svo mikill óþarfi í löggjöfinni. Það er kannski einhver sakleysisleg mynd eins og við sjáum mynd af alls konar hlutum og fyrirbærum á áfengisflöskum. þykir eitthvað hættulegt börnum og ungmennum. Samt er það þannig að þessi vara má ekki vera til sýnis í venjulegum verslunum þannig að börn og ungmenni geta ekki séð þetta þar. Þessar vörur mega vera til sýnis í sérvöruverslunum þar sem börn og ungmenni eiga ekkert erindi inn vegna þess að þau mega ekki kaupa neitt þar. Það er verið að fara af stað með svoddan óþarfa sem í raun og veru býr bara til ákveðið flækjustig fyrir þá sem eru að selja og flytja inn þessa vöru, sem er ekkert annað en eðlileg vara, neysluvara, þrátt fyrir að við viljum ekki að börn og ungmenni séu að nota hana.

flækjustigið þarf að vera svona mikið í ljósi þess að þetta er vara sem við erum öll ásátt um að megi selja hér á Íslandi og Íslendingar megi nota, séu þeir búnir að ná tilskildum aldri.

langar mig að nefna annað sem kemur fram í greinargerðinni þar sem við erum aftur komin að þessum skilgreiningarvanda með bragðið.

„og rök falla til þess að telja að hið sama eigi við um vinsældir nikótínpúða hjá ungmennum.“ Mig langar að vita hversu vel þetta var skoðað. Erum við sjálfkrafa að yfirfæra það

Þetta skiptir verulegu máli því að ef verið er að selja okkur hugmynd um einhvers konar löggjöf eða ákvæði í lögum á grundvelli þess að það séu einhverjar vísindalegar rannsóknir sem styðja það þá myndi ég vilja heyra meira heldur en þessa yfirfærslu frá rafrettum yfir í nikótínpúðanna með þeim orðum að rök falli til þess. Hvaða rök, hvaða rannsóknir, hvað liggur þarna að baki? Það myndi ég gjarnan vilja fá að vita og vona að

Ég vona að þetta mál fái mikla yfirlegu hér í þinginu, í nefndinni, vegna þess að það er mjög brýnt að sníða af því mjög alvarlega vankanta.

sem lögð er fyrir ráðherrann í frumvarpi hans sjálfs um að hann sjálfur eigi að fara að ákvarða það hvað heyri undir nammibragð og hvað heyri undir ávaxtabragð, hvaða bragð gæti fallið þar fyrir utan og hvað ekki. Og ég árétta það sem ég sagði áðan: Ef undirliggjandi eru rökin um það að við ætlum að standa vörð um lýðheilsu ungmenna þá hljóta menn alltaf að túlka þetta með þeim hætti að það falli fleiri bragðefni eða bragðtegundir þar undir heldur en færri, einfaldlega vegna þess að markmiðið er að vernda heilsu barna og ungmenna.

til athugasemda, mætti gera það og bendi honum á það að mér finnst hann svona hálfpartinn vera að búa til gildru fyrir sjálfan sig og finnst hann ekki öfundsverður af þeirri stöðu að þurfa að setja sig og sitt ráðuneyti í þann mikla skilgreiningarvanda að velta því fyrir sér

vinna í því að börn geti ekki nálgast þessa vöru. En á sama tíma erum við að gera mjög miklar takmarkanir á því hvað megi selja, hvernig megi selja það, vel út fyrir það sem kannski er einungis til að takmarka aðgengi barnanna. Mig langar að spyrja

Heldur hv. þingmaður að ef við settum jafn mikil skilyrði við sölu hluta eins og t.d. áfengis hefði það þau lýðheilsulegu áhrif sem verið er að reyna að ná með þessu?

í alls konar íþyngjandi reglum og reglugerðum til að vernda lýðheilsu án þess að hafa lagt nægilega mat á skaðsemi þessa efnis í samhengi við mörg önnur?

ég er almennt talsmaður þess að við eigum að hafa meira frelsi en minna í svona málum. Og ég er almennt talsmaður þess að stilla hlutum frekar þannig upp að fólk hafi valfrelsi en sé meðvitað út af fræðslu og slíkum þáttum um skaðsemi hluta. Það gildir um áfengi, það gildir um fíkniefni, það gildir um nikótínpúða, það gildir um sykur, það gildir um koffín og margt annað,

ganga lengra í þá átt að losa um hömlur þegar kemur að öllum þessum vörum frekar en að herða enn frekar.

lesið vel greinargerðina með þessu frumvarpi. Hann benti til að mynda á að það þyrfti sex mánaða fyrirvara á því að sækja um leyfi. Þetta fór að minna mig á umsóknarferli um ríkisborgararétt

neytendur hafa uppgötvað að hægt er að kaupa áfengi frá útlöndum og í gegnum vefverslanir og kaupa þar áfengi sem Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins er ekki með t.d. og það virðist vera að ekki sé hægt að loka á þetta vegna þess að þarna er verið að selja áfengi í gegnum Evrópu, lönd í Evrópusambandinu, sem við höfum gert samninga við, og ég veit að að hv. þingmaður er mikill stuðningsmaður Evrópusambandsins og aukinnar samvinnu við það. Tók hv. þingmaður eftir því hvort það væri eitthvað í þessum

Í sumum tilfellum erum við einmitt að setja einhvers konar lög sem banna eitthvað og það er eiginlega algjörlega ómögulegt að framfylgja banninu. Ef það er bannað að selja þetta hér, hvort sem er í gegnum innlenda vefverslun eða bara út úr búð, þá erum við komin í þá stöðu að við erum eiginlega hálfpartinn að búa til — hver hefði nú trúað því? — einhvers konar svartan markað með Fox og Loop og allt þetta ágæta stöff, svo ég sletti.

í því að framfylgja þeim lögum sem hér eru. Það er bara ansi mikið þar undir. Það er hægt að setja á stjórnvaldssektir út af alls konar hlutum, talið hér upp í 12 liðum. Það eru lögreglukærur og leyfi leyfi og allt mögulegt, dagsektir er hægt að leggja á, allt að 200.000 kr. fyrir hvern dag. Heildaráhrifin sem maður fær af því að skoða þetta frumvarp eru svolítið þau að við séum að tala tala um margfalt hættulegri og verri vöru en raunin er, því að fyrir fullorðið fólk er þetta neysluvara, vissulega skaðleg eins og súkkulaði getur verið skaðlegt í óhóflegu magni.

varðandi það hvaða bragðtegundir höfði til barna, hvort það sé ekki smekksatriði líkt og hjá þeim sem eldri eru og annað slíkt. Mér finnst það bera vott um ákveðið ráðaleysi, hálfgerða örvæntingu,

að gefnum öllum þeim reglum sem ekki virðist neinn ágreiningur um; varðandi aldursmörk, merkingar og önnur takmörk á sölu á þessum varningi, að það sem er

Þá var nefnt hér fyrr í umræðunum að það sem verður bannað gæti farið að verða meira spennandi en það sem er leyft. Ég held að við

var einmitt svona markmið, að reyna að draga úr skaðsemi sreykinga, gott og göfugt markmið sem allir gátu sameinast um. En þá var allt í einu komin inn sú hugmynd í þá umræðu, og gott ef það varð ekki að lögum,

Nú er það þannig með önnur vímuefni í okkar samfélagi, og þá er ég fyrst og fremst að tala um lögleg vímuefni á borð við áfengi, að þau eru líka til með ýmsu bragði. Þar eru svipaðar reglur sem gilda og lagðar er til í frumvarpinu og ég fæ ekki séð að mikill ágreiningur sé um, varðandi aldurstakmörk, varðandi takmörk á sölu og sýnileika og annað.

við takmarkanir á aðgengi barna að sykurdrykkjum sem eru áfengir, að banna tilteknar bragðtegundir.

Það hefur engum manni dottið í hug — held ég, ég verð þá bara leiðréttur með það — að fara þá leið, af því að börn og ungmenni drekka áfengi þótt þau eigi ekki að gera það, að banna áfengi með bragðtegundum. Það hefur engum dottið það í hug, auðvitað ekki.

getur ekki alltaf verið útgangspunktur fyrir heildina alla.

Staðreyndin er sú, sem við erum að horfa á, að aðgengi barna að nikótínvörum sem þessum er ótrúlega

án þess að hægt hafi verið að grípa þá, koma á þá einhverjum böndum, enda ólöglegt að selja börnum þessar vörur. Ég skil þessa umræðu hér og skil þennan punkt, að hér sé verið að tala um forræðishyggju. Það er verið að tala um að banna fullorðnu fólki og það mun sannarlega verða þannig að þetta mun koma niður á valfrelsi fullorðinna.

til þess að eiga möguleika á að vernda börn gegn nikótíni? Þetta er spurning um hvernig við viljum forgangsraða. Það er alveg rétt að það er forræðishyggja í gangi og ég er manna fyrst til þess að vera á móti því að banna fullorðnu fólki eitthvað sem hefur ekkert að gera nema með það sjálft, því sannarlega erum við ekki að tala um að viðkomandi fullorðinn einstaklingur sem notar þær nikótínvörur sem eru til umræðu sé að skaða nokkurn annan en sjálfan sig, og þetta viljum við alls ekki. Okkur þykir þetta ekki smart. Við viljum einmitt að fullorðið fólk fái að velja sér hlutina, hafi frelsi til að gera það sem því sýnist, svo framarlega sem það stríðir ekki gegn lögum og svo framarlega sem það skaðar ekki aðra. En hér erum við í dálítið öðrum málum því að það er búið að sýna fram á að með því að flytja þetta inn, jafnvel þótt bannað sé að selja börnum þetta, og þá er ég að tala um einstaklinga undir 18 ára, þá er aðgengi bara mjög gott að þessu. Þetta er bara úti um allt.

en á sama tíma er ég líka að loka fyrir eða alla vega draga úr aðgengi barna að þessum vörum. Ég get lifað ágætlega með þá niðurstöðu, fullkomlega sátt við það, en það er alveg rétt, þetta er mikil forræðishyggja

nammibragð og ávaxtabragð. Á hvaða leið erum við að standa hér klukkutíma eftir klukkutíma og karpa um bragð?

„Barnaheill hafa haft áhyggjur af því takmarkalausa aðgengi sem börn og unglingar hafa haft að nikótínvörum í almennum verslunum og vitað er að notkun nikótínpúða er afar algeng á meðal ungmenna og barna allt niður í grunnskóla. Barnaheill kalla áfram eftir því að í greinargerð með frumvarpinu verði sérstaklega fjallað um verslun á neti og hvaða reglur skuli gilda um hvernig einstaklingar skuli sýna fram á að þeir hafi náð 18 ára aldri hyggist þeir kaupa nikótínvörur í gegnum vefverslanir. Að mati Barnaheilla er ekki nóg að leggja þá ábyrgð í hendur söluaðila eins og nú er gert ráð fyrir skv. greinargerð með frumvarpinu. Um vefverslanir sem selja nikótínvörur þarf að kveða skýrt á um hvernig þær megi kynna vörur á netinu því vefverslanir geta jú verið aðgengilegar aðgengilegar börnum. Við skoðun á vefverslunum sem selja rafrettur og nikótínvörur má sjá að engar takmarkanir eru á aðgengi inn á síður þeirra, engar tilkynningar um að aðeins þeir sem séu 18 ára eða eldri megi stunda þar viðskipti.“

Hverju erum við tilbúin að fórna? En við þurfum þá líka á sama tíma að vera raunsæ og spyrja: Hvað ávinnst með þessu banni? Vitum við það að bann á bragðtegundum muni draga úr neyslu barna eða getum við dregið þá ályktun að bragðtegundirnar muni skila sér með öðrum hætti? Getum við áætlað að bann á nikótínpúðum með bragði muni auka sölu á enn skaðlegri nikótín- og tóbaksvörum eins og sígarettum? Við þurfum líka að velta fyrir okkur þegar við erum að ræða bann eins og þetta hvort mögulega sé hægt að ganga skemur heldur en að setja almennt bann. Þess vegna langar mig til að spyrja hv. þingmann örlítið út í það hvert hennar mat sé vegna þess að það er talið duga fyrir sígarettur að hafa þær til sölu en ekki sýnis en þær eru, á grundvelli þeirra rannsókna sem við erum að ræða hér, skaðlegri vara heldur en nikótínpúðar. Þá er spurningin: Eru rök fyrir því að láta strangari reglur gilda um nikótínpúða með einhverju bragði heldur en sígarettur? Væri þá ekki bara hægt að ná sömu markmiðum með því að hafa þessa nikótínpúða til sölu en ekki sýnis

Virðulegi forseti. Hvað ávinnst? Getum við vitað það? Nei, við getum ekki vitað það. En viljum við taka sénsinn á því? Verðum við að vita nákvæmlega hvað mun ávinnast? Já, við munum hugsanlega bjarga þessu barni, það mun ekki skaðast. Eitt, tvö börn. Það er bara útilokað að svara spurningu sem þessari, gjörsamlega útilokað. Og eiginlega, ef ég er spurð, þá er mér bara alveg sama þó að við vitum það ekki. Ég veit það bara að við munum draga úr aðgengi barna að vörunni. Það er svo sem búið að rökstyðja það í þessu frumvarpi og í öllum þessum umsögnum.

að ræða hver líkleg áhrif verða af ólíkum útfærslum og hvort það sé hægt að ná sömu góðu markmiðum með öðrum vægari leiðum, sem ég trúi heils hugar að sé mögulegt og þar af leiðandi ákjósanlegt.

Hvað gerist ef við veljum kost A, sem er bara algjört bann á öllu? Við getum áætlað að það myndi auka svört viðskipti með umrædda vöru, sérstaklega þegar við erum að tala um ávanabindandi vöru. Það er það sem ég óttast, að með algeru banni þá vaxi þeim ásmegin sem hafa tekjur sínar af viðskiptum með ólöglegar vörur og að aðgengi barna verði enn þá töluvert að þeim vörum eins og er um margar aðrar ávanabindandi skaðlegar vörur sem eru bannaðar.

og áður. Hér er bara allt annað og meira í húfi í ljósi þess hversu auðvelt er fyrir börn að hafa aðgengi að þessari vöru, hún er nánast úti um allt. Og enn eigum við síðan eftir að glíma við vefverslanir. Þær eru náttúrlega eins og þær eru og mjög oft erfitt að

áður mjög flókið mál og langur tími kannski þar til okkur tekst að draga verulega úr aðgengi barna og unglinga að þessari vöru. Við verðum bara að vera tilbúin í það þegar við sjáum í rauninni hvað þetta getur skipt miklu máli. Og aftur: Við getum ekki verið að álykta of mikið og halda að þetta og hitt gerist, það er stundum bara ótrúlegt hvernig hlutirnir þróast, jafnvel eftir að búið er að banna eitthvað.

það sé mikill misskilningur að þeir þingmenn sem hér hafa komið upp og rætt þessi mál hafi ekki stutt að það sé gert sem í þessu frumvarpi stendur, að tryggja að aðgengi barna að nikótínvörum sé takmarkað mjög mikið. Það sem hins vegar hefur verið bent á er að það er eitt að takmarka aðgengið, það er annað að takmarka hvaða úrval af vörum er fyrir

völdu er ekki lengur fáanleg og byrja að reykja, þá vekur það upp spurningar um hvort það muni ekki hafa jafnvel verri áhrif á börnin í kringum þá einstaklinga.

að verði þetta bannað þá muni þeir sem eru að nota vöruna til að hætta að reykja mögulega að hefja aftur reykingar eða falla og það muni síðan hafa skaðleg áhrif á börnin og þá er svolítið gengið út frá því að viðkomandi sé að reykja nálægt börnum.

og þar með muni hann mögulega bara falla algerlega aftur í reykingarnar og allt enda með ósköpum. Auðvitað getur maður dregið upp alls konar svona myndir og það er hræðilegt og reykingar eru verulega skaðlegar og annað en aftur kem ég að því að horfa á ungmennin sem labba að þessu hér og þar og alls staðar. Og jafnvel eftir að búið verður að banna þetta, og eins og ég var að segja, mér finnst þetta ekki skemmtilegt, þá muni krakkarnir samt sem áður sennilega bara í gegnum netið

hætt að vera með aldurstakmarkið 18 ára við kaup á nikótínvörum og við kaup á tóbaki og hreinlega að segja: Allir fæddir frá og með árinu 2010 mega ekki kaupa nikótínvörur.

sammála en öðru ekki. Hv. þingmaður sem hér talaði sagði eitthvað á þá leið: Gerum það fyrir börnin. Það auðvitað stingur mann að heyra þannig tekið til orða því að ég held að við höfum öll þann vilja, hvert og eitt okkar, að vilja gera allt sem við getum fyrir börnin okkar. Ég held að ég sé bara þar að vilja gera eins mikið og hægt er fyrir börn. En þegar ég horfi á þetta mál finnst mér það einhvern veginn

þannig áfram veginn að banna allt sem getur verið hættulegt fyrir börn væri samfélagið okkar allt öðruvísi.

eins og sýnt er í þessu frumvarpi, það verður til þess að takmarka aðgengi barna og unglinga að þessum vörum. Svo vitum við kannski ekki svo mikið meira hvernig þetta á eftir að þróast. Ég held samt sem áður að við verðum að gefa þessu séns

Það þarf ekkert að banna hluti fyrir mig, ég tek bara ákvörðun um að nota þá ekki sjálfur. Ég held að við þurfum að kenna börnunum okkar það. Það dugar ekki að banna allt. Við bönnum ekki vín af því að það er gult á litinn eða grænt eða blátt. Vín er selt en börn mega ekki nota það

Því miður hafa kannanir gefið til kynna, eins og áður var nefnt, að töluverður fjöldi barna, ánetjast nú nikótínvörum þar sem ekki hefur verið brugðist nægilega fljótt við að setja reglur um sölu slíkra vara. Þess vegna er þeim mun mikilvægara að efla forvarnir til að vara við fíknihættu af nikótínvörum og slæmum heilsufarsafleiðingum aftur, þetta er í höndum ríkisstjórnarinnar (Forseti hringir.) og kannski á þetta eftir að taka einhverjum breytingum til að milda þetta eitthvað og það verður bara spennandi að fylgjast með því.

Frú forseti. Ég vona að þú takir því ekki illa en mér finnst vanta, ekki bara fleira fólk í salinn heldur annað fólk. Við erum að lenda í því, eins og gerist allt of oft, að stjórnarliðar skila auðu. Síðustu daga, síðustu viku höfum við verið að ræða mjög pólitísk mál frá hæstv. heilbrigðisráðherra;

Nú háttar svo til að við erum að ræða mál sem snertir einhverja taug hjá ungliðum í einum stjórnarflokknum. Ungir Sjálfstæðismenn hvöttu þingmenn sína til dáða í þessu máli

kvöld. Á Facebook-síðu hreyfingarinnar segir, með leyfi forseta: „Í kvöld mælir heilbrigðisráðherra fyrir því að banna nikótínpúða með bragðefnum. Það er ekki hlutverk ríkisins að stýra neysluhegðun frjálsra einstaklinga.

Það þarf í þessu máli sem er búið að vera ágætlega umtalað í fjölmiðlum meðal grasrótar sumra stjórnarflokkanna. Þetta er svona klassísk þingleikfimi hvað það varðar.

Frú forseti. Ég er aðeins farin að hugsa hvort það sé kannski ekkert að marka. Við höfum orðið vitni að því að Framsóknarþingmenn og Framsóknarráðherrar fara mikinn bæði í ræðustól og fjölmiðlum og tala út og suður um alls konar sem þau ætli sér að gera en framkvæma ekki hér í þinginu: Veiðigjöld, bankaskatt, gagnrýna heilbrigðiskerfið, gagnrýna jöfnunarsjóð o.s.frv. Sjálfstæðisflokkurinn í ríkisstjórn kemur með einhvers konar fyrirvara, einhverja bókun á stjórnarmál og laumar inn einum þingmanni sem má ræða málin. En annars koma þeir hingað í pontu undir liðnum störf þingsins og fá að tala frá eigin brjósti. Þannig að störf þingsins eru orðin svona vígvöllur stjórnarliða sín á milli en þegar um er að ræða hápólitísk mál sem myndu alla jafna vekja stjórnarliða til umræðu eru þeir allir farnir heim að sofa nema kannski hv. þm. Hildur Sverrisdóttir sem hér situr og mun kannski taka til máls í kvöld.

Þar sem verið er að hafa áhyggjur af ungum Sjálfstæðismönnum í þingliði Sjálfstæðisflokksins var það einmitt yngsti þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Berglind Ósk Guðmundsdóttir, sem var hér fyrr í kvöld með mjög afgerandi og fína ræðu. Það hefur komið fram að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins afgreiddi þetta mál úr þingflokki sínum með fyrirvara. Það er bara mjög eðlilegt í stjórnarsamstarfi þar sem ekki eru allir einhuga, enda eðlilegt í lýðræðislegu samtali þegar mál eiga eftir að fara fyrir nefnd og slíkt.

forseta kom fram hjá þingmanni Sjálfstæðisflokksins í fyrsta sinn að þingflokkurinn í heild sinni hefði gert fyrirvara við þetta frumvarp. Ég heyrði það ekki í umræðum hér fyrr í kvöld, hafa þó setið hér og hlustað á t.d. Berglindi Ósk Guðmundsdóttur lýsa sínum fyrirvara. Það skiptir máli að segja nákvæmlega við hvað þingflokkur stjórnarflokks gerir fyrirvara þegar hann gerir það í heild sinni vegna þess að það er ein af stóru sleggjunum í skúffunni. Það hefur ekki komið skýrt fram. Það hefur ekki komið skýrt fram hvort flokkurinn geri kröfu um að ákveðnum hlutum verði fargað í þinglegri meðferð til að hleypa málinu í gegn. Við vitum ekkert hver afdrif þessa máls verða af hálfu stærsta stjórnarflokksins. En það er svo sem alvanalegt af því að þeir eru oft farnir að nota þinglega meðferð til að fela ágreining sem ekki er hægt að leysa á milli flokkanna, henda bara málum hálfköruðum til þingsins og vona að við græjum eitthvað.

Það bjó bókstaflega til skipulagða glæpastarfsemi víða um heim og olli ómældum sorgum og slæmum hlutum á þeim tíma.

og setti í titil laganna, eftir forsetaúrskurðum, hvaða ráðherra væri átt við í lagatextanum. Það gerir að verkum að þegar verið er að breyta heitum á ráðherra

Ef nafninu á þeirri stofnun er breytt eða ýmsum öðrum ríkisstofnunum þá þarf einmitt að fara í gegnum allan lagabálkinn og breyta nöfnum á þessum stofnunum hingað og þangað.

Það er bara einfaldlega vara sem inniheldur nikótín. Nú er það svo að það eru ýmsar náttúrulegar vörur sem innihalda nikótín, t.d. tómatar eggaldin. Ég velti þá fyrir mér hvort þetta séu orðnar nikótínvörur sem falli undir þessi lög. Það væri áhugavert að vita. skilaboð til nefndarinnar í áframhaldandi vinnu. Magnið er vissulega ekki mikið, einhverjum þúsundum minna en að taka smók o.s.frv. en

„Notkun nikótínvara er óheimil í leikskólum, grunnskólum, framhaldsskólum og öðrum menntastofnunum sem og í öðrum húsakynnum sem ætluð eru til dagvistunar og félags-, íþrótta- og tómstundastarfs barna og ungmenna.“ Ég skil alveg hvaðan þetta er að koma líka. En má þá ekki vera með nikótínplástur?

Ég held að það sé röng nálgun. Það er léleg lausn á nokkurn veginn öllum vandamálum að hugsa fyrst: Bönnum þetta. Aðrar lausnir eru tvímælalaust flóknari, alla jafna, krefjast meiri virkni, meiri aðgerða, jafnvel meiri kostnaðar. En áhrifin af forvarnastarfi hafa tvímælalaust sannað sig í gegnum árin og fræðsla og leiðbeiningar og jákvætt hugarfar um flókin málefni eins og fíkn er eitthvað sem við þurfum að fara að tileinka okkur til að stuðla að heilbrigðara samfélagi.

á dýptina í þessu máli, sem er það sem ég er búinn að vera að kalla eftir og við höfum verið að kalla eftir hér í kvöld, að við getum rætt þetta mál dálítið vel og kafað í það, vegna þess að þessi sjónarmið sem við erum að ræða hér þurfa að koma fram til að unnt verði að bæta málið í nefndarvinnu. Eins og staðan er núna þá er tilfinning mín sú að málinu væri betur borgið aftur í ráðuneytinu til að vinna úr þessum stærstu ágöllum. Ég sé hæstv. ráðherra hrista hausinn; það kemur ekki til greina. Það kemur heldur ekki á óvart, alla vega mín afstaða eins og málið blasir við mér. Það eru búnar að eiga sér stað hérna góðar umræður og vegna þess að hv. þingmaður er að koma inn í umræðuna

að verði best hægt að móta þetta frumvarp, þessi lög, þannig að lýðheilsusjónarmiðin gagnvart börnum verði ofan á en ekki gengið svona gífurlega langt

Þegar við erum búin að mennta okkur sjálf í því að til eru aðrir möguleikar sem hafa sýnt sig að virka þá getum við kannski farið að taka skrefin í að búa til lög sem nota það fyrirkomulag. Ég verð oft var við það í mörgum öðrum málaflokkum, menntun t.d., að verið er að nota ákveðnar kennsluaðferðir, nota þær bara að eilífu amen, en menntunarfræðin hafa komið upp með ýmiss konar aðrar betri aðferðir,

og við megum læra mikið af þeirra nálgun. Eitt af því sem þar er talað um er svokölluð fjölskyldusamvera sem hefur verið gert

þá alúð og umhyggju og þann stuðning sem þörf er á. Það sem hins vegar virkar ekki er að taka gamlan fíkil og skófla honum inn í skólasal og láta hann segja börnunum að varast fíkniefni. Þessi sömu fræði benda ítrekað á að það virkar ekki og getur haft í verstu tilvikunum þveröfug áhrif. Þess vegna vildi ég velta þeirri spurningu upp:

Hvert barn þarf kannski að meðaltali átta klukkutíma með einhverjum sem getur hjálpað því í gegnum erfiðleikana á mismunandi stigum, í fyrsta, öðru eða þriðja meðferðarstigi.

Frú forseti. Manneskjan, eins og öll dýr á þessari jörðu, sækir gjarnan í einhvers konar vímu. Við munum aldrei koma í veg fyrir það. Áhættuhegðun ungs fólks er eðlilegur og jafnvel nauðsynlegur hluti af þroskaferlinu. Áhættuhegðun þessi hefur mismunandi birtingarmyndir, birtingarmyndir sem breytast með tíðarandanum og nýjum kynslóðum. Sumir klifra á húsþökum eða krönum á meðan aðrir nota ýmis missterk, mislögleg og misviðurkennd vímuefni. Því hefur verið haldið fram í þessari umræðu og það hefur verið bent á að nikótínpúðar og veip eru skaðaminnkandi úrræði. Þá er rétt að spyrja sig: Er rétt að hefta notkun þeirra um of í ljósi þess að fólk notar þetta til að hætta mun skaðlegri neyslu sem eru reykingar, Okkar hlutverk hér inni sem þingmenn og sem fullorðið fólk, sem höfum vit fyrir börnum og öðrum landsmönnum, landsmönnum, er að draga úr skaðanum sem getur orðið af neyslu fólks en ekki endilega að reyna að stoppa alla neyslu með boðum og bönnum, enda hefur margsýnt sig í gegnum og við eigum að vera búin að læra það, að boð og bönn eru ekki besta leiðin til að breyta hegðun fólks, sérstaklega ekki þegar um eitthvað þessu líkt er að ræða. Við getum haft áhrif á neysluhegðun með fræðslu og forvörnum fyrst og fremst, með því að skapa umhverfi og bjóða upp á stuðning sem vegur á móti áhættuhegðun, kemur í veg fyrir skaðlegar afleiðingar neyslunnar og kemur í veg fyrir að neyslan verði til langtíma. Allt sem er skaðlegt er heldur ekki bannað, enda er það ekki alltaf lausnin. Við erum með heimsmet í gosdrykkju sem dæmi, mikið sykurát og aðrar skaðlegar venjur sem sannarlega hafa áhrif á lýðheilsu og á einstaklinga í þessu landi. Það sem gerist, og hefur sýnt sig þegar reynt er að banna eitthvað sem fólki finnst ekki að eigi að vera bannað eða það áttar sig ekki á því hvers vegna það er bannað eða það telur of langt gengið að banna það, er að fólk fer að brjóta reglurnar. Það gerist meira eftir því sem fleirum finnst reglurnar fáránlegar og eftir því sem fólki finnst þær fáránlegri skapast það sem við köllum svartan markað. Þetta er eitthvað sem við þekkjum vel í tengslum við önnur vímuefni sem eru að einhverju leyti lögleg eða að einhverju leyti ólögleg hér á landi. Það hefur verið mikil fjölmiðlaumfjöllun um það núna á síðustu dögum hversu vel hefur gengið að minnka áfengisneyslu hjá ungu fólki. Er það vegna þess að áfengi var allt í einu bannað fyrir þennan hóp? Nei, það hefur verið bannað um allnokkra hríð fyrir allt fólk undir tvítugu að kaupa sér áfengi. Hvað breyttist? Hvað gerðist? Hvað varð til þess að draga úr áfengisneyslu ungs fólks? Það er sannarlega að einhverju leyti það að minna skaðlegir spennandi hlutir eru í boði. Við höfum kannski áttað okkur á því á undanförnum árum að það hafa ofan af fyrir ungviðinu okkar og veita því þá spennu og að fá útrás fyrir þá forvitni sem fylgir því að vera

Hvernig gerum við það? Skaðlega neyslu ungs fólks má gjarnan rekja til skorts á valmöguleikum

heldur en boð og bönn. Raunar er það svo að boð og bönn eru ekki aðferðir nútímans til að stjórna,

árangursríkara en svo að þetta eru uppeldisaðferðir sem er hreinlega ekki mælt lengur með. Það er sannarlega þannig að fólk og samfélög eru mislangt komin í þróun hugmynda um svona hlutil. Langar mig að nefna persónulega reynslu af samfélagi þar sem ég tel

að á göngum grunnskólans stóð úti um allt: Bannað. Bannað að fara inn á skónum, bannað að setja skólatöskuna sína hér, bannað að hlaupa á göngunum, bannað að vera með tyggjó, „bannað“ úti um allt. Það vakti undrun mína að sjá þetta og þá fór ég að hugsa með mér: Ég er ekkert sérstaklega vön því lengur í dag að sjá orðið „bannað“. Í skólum á Íslandi stendur: Vinsamlegast farið úr skónum. Hér höfum við hreina ganga, göngum varlega um gólf og annað slíkt, þar sem það hefur einfaldlega reynst vera árangursríkara að styðja fólk til góðra verka og börn ekki síst, og

frumvarp sem snerist um að þvinga fólk með geðræn vandamál til að gera eitthvað eða gera ekki eitthvað, í stað þess að beita þeim úrræðum sem eru viðurkennd í dag, sem er að koma fram við fólk eins og fullveðja, sjálfstæða, vitiborna einstaklinga, þó að þeir eigi við áskoranir að glíma.

frumvarp sem sannarlega snýst um hugarfarsbreytingu í þessum efnum, snýst um raunverulega skaðaminnkun, raunverulega baráttu gegn skaðlegri hegðun og skaðlegri neyslu. Það er frumvarp um afglæpavæðingu neysluskammta sem því miður hefur ekki verið borið hér á borð enn þá. Þannig að sú áhersla ríkisstjórnarinnar sem birtist í þessu frumvarpi er orðin nokkuð ljós. Þetta er gamaldags hugarfar, það er gamaldags hugmyndafræði sem liggur þarna að baki. Ég held að við gerum okkur öll grein fyrir því að þetta virkar ekkert. Þetta eru einfaldar, frumstæðar aðferðir alveg eins og fyrir mörgum árum og enn í sumum samfélögum tíðkast að beita börn líkamlegum refsingum til að stýra hegðun þeirra. Það er eitthvað sem við gerum ekki lengur, bæði vegna þess að það virkar ekki og sannarlega vegna þess að það er skaðlegt, það er beinlínis skaðlegt. Á það hefur reyndar verið bent hér í máli nokkurra hv. þingmanna að

Þannig að hvað er til ráða? Í fyrsta lagi held ég að það séu margar góðar hugmyndir í þessu frumvarpi eins og margoft hefur komið fram hér

og forvarnastarfið er ekki bara plaggöt á veggjum til að útskýra fyrir fólki hversu skaðlegir hlutirnir eru. Forvarnastarf er fólgið í okkar samskiptum, því hvernig við tölum saman, hvernig við tölum við börnin okkar og öllu því sem við höfum lært á síðustu 100–200 árum til að hafa áhrif á hegðun fólks. fólks. Ég vildi bara koma upp og lýsa vonbrigðum mínum með hugmyndafræðina, sem ég fæ ekki betur séð en að sé að baki mörgum þingmálum ríkisstjórnarinnar og að baki því að mörg þingmál hafa ekki verið lögð fram, og hvetja nefndina sem mun fara yfir þetta frumvarp, og þingmenn við þinglega meðferð málsins, til að skoða þetta vel, til að velta fyrir sér þeim markmiðum sem stefnt er að og hvort þær leiðir sem lagðar eru til til séu raunverulega til þess fallnar að ná þeim markmiðum eða hvort við séum mögulega að fara í öfuga átt, hvort við séum mögulega að valda meiri skaða.

Ég held að það hafi komið nokkuð vel fram í umræðum í kvöld að það er margt í þessu máli sem er af hinu góða, forvarnir og að takmarka aðgengi ungs fólks að þessum vörum og einnig það hversu mikilvægt það er að þetta sé valkostur fyrir fólk sem vill hætta að reykja. Sjálfur fékk ég þær forvarnir í æsku að ég hef aldrei reykt eða notað þessa nikótínpúða eða neitt annað slíkt. En það þýðir ekki að ég muni stöðva aðra í því. Það er líka annað sem ég hef tekið eftir en það að það fólk sem ég þekki í mínu nærumhverfi sem hefur verið að reykja hefur hætt því og notar núna þessa púða. Ég tel að það sé af hinu góða, Eins og með allt annað sem við gerum þegar við erum að setja takmörk á það hvað megi kaupa, hvað megi selja, hvað megi neyta o.s.frv., þá þurfum við að finna hinn gullna meðalveg í því. Ég held að það sé alveg ljóst fyrir alla þá sem hlustuðu í dag

sú setning og setningin um aðrar menntastofnanir hefðu ekki verið þar inni. En við lærum af því og pössum að

endurteknu atriða sem hér hafa komið fram um bragð og háskóla.

fram þau álitaefni sem eru í málum þegar þau koma inn í þingið og nesta hv. velferðarnefnd í framhaldinu. Ég fagna því að

og forvarnir á því sviði eru mikilvægar og það er hluti af frumvarpinu. Það er einkum tvennt sem hefur verið dregið fram í ágætisrökum sem snúa að 9. gr. og bragðefnum. Það er umdeilt, það kom fram í samráðsgátt. Ég gekk svo langt hér í pontu að segja að það væri vandasamt verk að eftirláta ráðherra að skilgreina það og draga línu í sandinn. Það er margt sem kom fram í mörgum prýðisræðum, þegar við erum að vega og meta frelsið

Það er óyggjandi í mörgum rannsóknum að það er talið að bragðefni gegni lykilhlutverki í vinsældum þessara vara, ekki síst hjá börnum.

Sá er hér stendur sem heilbrigðisráðherra mun alltaf taka stöðu með börnum og unglingum og þeirra samtökum. Það liggur alveg fyrir. Ef þingið segir: Þú átt að fylgja þessum leiðbeiningum samkvæmt þessum lögum þá gerir hæstv. heilbrigðisráðherra það að sjálfsögðu.